Lidija Divjak Mirnik bo postavila vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Pozdrav vsem prisotnim gostom, kolegice in kolegi, spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec! Moje vprašanje je v zvezi s preverjanjem resničnosti referenc in življenjepisov kadrov ter primernosti kandidatov za zaposlitve v izobraževalnih ustanovah, torej šolah, pri zaposlovanju učiteljev, profesorjev, ker je vedno več tako imenovanih ekscesov, torej odstopanj od normalnega obnašanja pedagoškega delavca, ki bi moral biti vzgled šolarjem in dijakom. Učitelj je javni uslužbenec, ki je hkrati vzgojitelj, s svojim vzgledom vzgaja, pa naj bo to v prostem času ali v službenem času, saj je javna osebnost. Učiteljica oziroma učitelj mora torej biti neke vrste vzornik svojim učencem, dijakom ter študentom in študentkam. Poklic učitelja tako prinaša poleg zahtev po strokovnosti in etičnosti tudi veliko odgovornost, vendar je žal odgovornih, zglednih učiteljev danes nekaj manj, kot pa jih je bilo v preteklosti. V Sloveniji glede na potrebe v izobraževalnem sistemu izobražujemo celo preveliko število na primer osnovnošolskih učiteljev, pa kljub temu nekako velja prepričanje, da za to, da po končanem študiju na pedagoški fakulteti postaneš učitelj, rabiš veliko znanstev in sreče. Dejansko pa intelektualni potencial posameznika ni tako pomemben, saj ni nikjer filtra, ki bi ločil talentirane učitelje od netalentiranih, torej dobre od slabih. Prav to bi morali narediti že pri izobraževanju in pri zaposlovanju v kadrovskem postopku.

kaj boste vi naredili za to, da bo na področju kadrovanja učiteljev in profesorjev zagotovljena strokovna izbira na osnovi kompetenc in talenta ter osebnega profila, ki je primeren za delo s šolarji, da bomo imeli primerne, zgledne učitelje?

poslanec Lenart, spoštovane poslanke in poslanci! Pravzaprav odpirate dva segmenta, temeljna segmenta kriterijev zaposlovanja učiteljic in učiteljev ne samo v našem sistemu, ampak nasploh. Eden je povezan s strokovnimi referencami, ki so pravne, opredeljene in definirane, v našem primeru to pomeni predvsem v Zakonu o delovnih razmerjih in v našem področnem, temeljnem zakonu ZOFVI, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Drugi segment, ki ga odpirate, pa je segment, ki se ga ne da, včasih bi lahko celo rekli žal, pravno definirati, ampak je segment, ki je povezan s povsem osebnimi, vrednotnimi, etičnimi karakteristikami, kredibilnostjo, verodostojnostjo, tudi zdravorazumskostjo, integriteto vsakega posameznika in posameznice, ki praviloma s svojim vedenjem, s svojim odnosom do drugih večinoma več pove o sebi kot pa o njih. To je žal tako.

od izobrazbe do referenc poznavanja slovenskega knjižnega jezika, opravljanega strokovnega izpita – zdaj citiram pomembne pravne reference, ki jih morajo imeti zaposleni v vzgoji in izobraževanju. V končni fazi je tudi dejstvo, da mora iti za ljudi, ki niso pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma niso pravnomočno obsojeni ali zoper njih ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, kar oboje potrjujejo kandidatke oziroma kandidati s potrdilom o nekaznovanosti. Poleg vsega omenjenega je ključno tudi to, kdo in kakšni so zaposleni posamezniki, posameznice v vzgoji in izobraževanju, ker nosijo temeljno poslanstvo, ki ni samo prenos znanja, ampak je tudi prenos in spoznavanje, utrjevanje temeljnih vrednot, tega, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je v končni fazi resnica in kaj je laž v nekem sistemu. S tem delajo nesporno tudi spoštljivost, dostojanstvo šolskega prostora, naših otrok in samih sebe. Ravnatelji v šolah oziroma v primeru šolskih centrov direktorji šolskih centrov so tisti, ki imajo v naši zakonodaji pristojnost izbire zaposlenih. Oni so tisti, ki preverijo pravni strokovni segment, ki sem ga opisala, hkrati pa verjamem, da skozi pogovore in razgovore s kandidatkami in kandidati nekako občutijo tudi ta ta segment, ki se ga, kot rečeno, ne da pravno definirati, ker ima tudi vsak od nas malo drugačen pogled na to. Ampak tisto, kar želim povedati, je, da vsekakor moramo pričakovati – in to verjamem, da ravnateljice in ravnatelji tudi počnejo – pri izbiri novih zaposlenih, da izbirajo ljudi, ki s svojim delom prinašajo največjo možno strokovno kvaliteto in tudi vrednotno referenčnost v

Ampak ravno od diplomantov pedagogike sem dobil pobudo, da podam to vprašanje, tako je tudi nastalo. Šole in njihove vodje, torej ravnatelji, o katerih ste govorili, si včasih vzamejo zelo malo časa. Ti postopki so dostikrat na hitro. Povedal sem, da je sedaj znano, da je kar nekaj preveč učiteljev, imamo potem tudi kar nekaj razpisov, moram reči.

učitelj tehnike in tehnologije, učitelj podaljšanega bivanja in razrednega pouka, vsi za osnovne šole, učitelj slovenščine in angleščine. Zahtevajo se splošni pogoji o izobrazbi, visokošolska druga stopnja, potem visokošolska univerzitetna prejšnja, znanje slovenščine, mogoče enega tujega jezika, računalniška znanja in tako naprej, kot ste rekli, nekaznovanost po spolni nedotakljivosti pa izkušnje eno leto. Kar sem pa jaz hotel mogoče danes še izvedeti od vas, je pa to, da imajo naše šole sedaj na razpolago dovolj kadra in potem morda premalo naredijo na tem pa premalo časa vložijo v to, da bi resnično izbrali učitelja, ki ima kompetence, osebnostni prerez, je primeren karakter za zasedbo delovnega mesta ima rad otroke, ima socialni čut. Če tega ni videti niti v razpisu, potem težko verjameš, da se temu posveča pozornost. Toliko.

To so bodoči zaposleni, ki v prvi vrsti izkazujejo to svojo ustreznost zaposlitve že skozi strokovno pridobljeno izobrazbo. Tako da verjamem, da v okviru študijskih programov, ki jih usvojijo in iz katerih potem ti ljudje tudi uspešno diplomirajo, zanesljivo osvojijo tudi te kompetence, o katerih vi govorite. Je pa potem en drug segment, ki je pa verjetno širše osebnostne narave in karakteristike. Na nek način ga je treba spoštovati, hkrati pa seveda biti pozoren, tudi kot vodja, ko in do kdaj so te reference oziroma vrednotne karakteristike te narave, da utrjujejo, še bolj bogatijo in delajo spoštljiv, dostojanstven, integriteten, kje se pa to konča. In imeti potem v takih primerih tudi ustrezne mehanizme za pogovor, za to, da se na to nekako opozori, pogovori in vidi, razume, zakaj se določene stvari delajo drugače, kot se pričakuje. Je pa tako, da to sicer ni zakonska obveza, ampak zelo pogosto vidimo, da v postopkih izbire kandidatov za prosta delovna mesta ravnatelji v praksi pričakujejo ali pa prosijo za pripravo življenjepisa in se potem tudi na podlagi tega odločajo. To ni sistemska pravna zahteva, ampak je to ena od informacij prav tega tipa, o katerem vi sprašujete.

referenc na eni strani, se pravi tega, kar je formalnost, in tega, kar človek s svojo strokovnostjo potem na svoje delovno mesto prinaša, tudi z vidika, če želite, etičnosti, vrednotnega pogleda, v končni faz tudi srčnosti, ker gre za delo z otroki. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti Violeta Tomić, ki bo postavila vprašanje ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani gospod minister! Postavila sem vam poslansko vprašanje, tokrat ni prvič, 16. 10., in to na seji, ko sem vas spraševala, kakšen je vaš odnos do nasilja nad ženskami. Rekli ste mi, da imate ničelno toleranco do tega zavržnega dejanja. Jaz sem bila zelo zadovoljna z vašimi odgovori. odgovori. Mislim, da se oba strinjava, da je trgovina z ljudmi pa vendar najbolj zavržno kriminalno dejanje, kar si jih lahko predstavljamo. In zdaj imamo, v medijih smo zasledili, da je vidni predstavnik SDS, občinski svetnik, poslovnež, po katerem je celo poimenovana ulica, v svojem nočnem klubu Tropicana v Šentilju s svojo kriminalno združbo pod obljubo boljšega življenja in dobro plačanega dela v strežbi zvabil kar lepo število žensk, predvsem iz Dominikanske Republike pa tudi Slovenk, Hrvatic in iz Srbije, in si tako pridobil kar lepo premoženjsko korist v skoraj 10 letih tega protipravnega in kriminalnega delovanja. Lahko si tudi pogledam cel kup fotografij, kjer je v izbrani družbi veljakov SDS, gospoda našega najbolj razgledanega poslanca Marijana Pojbiča, ki je poslanec iz Šentilja, pa predsednika SDS Janeza Janše pa župana Šentilja gospoda

od drugod, me zanima vaš odgovor. Drugo, kar me zanima, je: Kako je možno, da se notranji minister, ki bi moral po svoji funkciji preganjati kriminal, druži z ljudmi, ki prestopajo meje zakona, in z njimi celo prijateljuje? prijateljuje? Ali vi meni in državljanom in državljankam Slovenije lahko zagotovo zatrdite, da o spornih poslih svojega prijatelja in vidnega člana SDS niste vedeli ničesar?

kot to pač radi počnete, in boste zagotovili res pošteno in neodvisno obravnavo kaznivega dejanja ne glede na to, ali gre za vašega osebnega prijatelja in izjemno uspešnega, vidnega člana stranke SDS? To ne nazadnje Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. **ALEŠ HOJS:** Hvala lepa, spoštovana poslanka, za to vprašanje. Moram sicer reči, da sem bil malo presenečen, ko sem dobil na mizo zgolj to, da da mi boste postavili ustno poslansko vprašanje v zvezi z nezakonitim izkoriščanjem žensk. Zdaj mi je bolj jasno, zakaj ga niste napovedali bolj eksaktno oziroma bolj široko. Najprej moram reči, da bo verjetno težko zavreči vaše insinuacije ali pa vaše navedbe, ker konec koncev karkoli bom povedal, boste po mojem že v naslednjih treh minutah povedali, da ne drži, ali pa boste rekli, da mi ne verjamete ali pa kaj podobnega. Ampak vseeno se bom potrudil. potrudil. Najprej, kar se tiče tega, kdo je moj prijatelj in koliko časa ga poznam in tako naprej. Lahko vam povem, da sem konkretnega človeka, konkretno osebo spoznal – zdajle vam ne znam točnega datuma povedati, se bom pa tudi to potrudil, če vas bo tako močno zanimalo v času, ko sva z avstrijskim notranjim ministrom opravila ogled vaje z droni na slovensko-avstrijski meji. Mislim, da je bilo to to meseca oktobra ali tako nekako. Takrat sem v bistvu na svojo pobudo, zato ker vedno, kadar grem na teren, obiščem tudi predstavnike naše stranke, ker se mi zdi prav, da kot minister držim kontakt z ljudmi, ki na terenu delajo z našim članstvom pa ki ne nazadnje zagovarjajo naše stališče, gospoda Belno tudi spoznal. To je bilo oktobra, novembra, zdaj ne vem točno. Da se ne ponavljam, vam bom lahko ta datum točno povedal. Takrat mi je gospod Belna kot predsednik občinskega odbora tudi pokazal, kaj je v svoji poklicni karieri naredil, med drugim gradnjo tistih hiš in tako naprej, zato boste tudi našli tisto sliko, kjer sem slikan z njim ob kapelici, kjer sem napisal, da cenim delo naših ljudi, ki delajo na terenu, vezano seveda na delo za stranko in podobno. Gospoda Belno poznam torej, čez palec rečem, tri, štiri mesece. Takrat sem ga videl prvič in zadnjič. Prvič in zadnjič. Vi govorite, da je to moj prijatelj pa da ga ne vem koliko časa že poznam in tako naprej. Ne vem, od kod ste to dobili, ampak to je evidentna laž.

ki se je prav v tej zvezi tudi znašel v zelo čudnih poslih. Ne bom rekel povezano s prostitucijo, ampak vsi smo lahko brali o tem, kako

tega, kar ste povedali na začetku, še vedno stojim za svojimi besedami. Tem besedam bodo sledila tudi dejanja ali pa sledijo dejanja. Izkoriščanje žensk ali izkoriščanje otrok, vse v tej zvezi je gotovo eno najbolj zavržnih dejanj, ki so pregonljiva, so kazniva in jih bo policija nedvomno raziskovala. Jaz ne bi želel biti advokat tega gospoda, ker se niti ne želim vmešavati v to preiskavo. Mislim, da je prav, da policija naredi vse, kar mora narediti. Me je pa zelo zaskrbelo, ko sem videl, da je bilo na tisti odredbi, če se ne motim policijski ali pa tožilski, napisano, da je to vidni predstavnik SDS. To pa me je zaskrbelo. Ker če bi tam pisalo, da izkorišča ženske ali da izkorišča otroke ali da izkorišča prostitucijo ali pa da se je okoristil s prostitucijo in tako naprej, bi razumel, da ga preganjajo. Če pa piše, da je vidni predstavnik SDS, se pa jaz sprašujem, ali ta policija pa to tožilstvo pravzaprav preganjata človeka že samo zato, ker je član neke demokratične parlamentarne stranke. Jaz mislim, da ne, jaz mislim, da to ni prav. prav. Še enkrat poudarim, ne bi rad bil njegov zagovornik, ampak po mojih informacijah, kot vem, je on lastnik tega prostora. Lastnik tega prostora in je ta prostor oddal v najem. najem. Te besede, ki ste jih vi zdaj povedali tukaj, da se je on okoristil za ne vem koliko denarja, da je on izvajal storitve organiziranega kriminala v smislu prekupčevanja ali pa tihotapljenja ljudi, da je on organiziral prostitucijo, po mojih informacijah niso točne. Če so, je pa meni vseeno, ali je on predsednik SDS na najvišji ravni ali pa predsednik ta zadnjega lokalnega odbora, za to mora odgovarjati.

Bom pa rekla tako. S kom se jaz kdaj slikam – veste, gospod Janković je politično mnogo bližje vam kot nam, kar se je lepo pokazalo pri deložaciji Roga. Tako da pustimo ta podtikanja levo, desno. Obstajata samo legalna pot in nelegalna pot, obstajata demokracija in totalitarnost in ne levo, desno, kot hočete na vsak način ljudem nekako vcepiti in jih zavajati s tem. Ampak na nekaj drugega bom opozorila. Na dvojno moralo vas istih, ki po eni strani prodajate, vaši vidni člani, ženske, po drugi strani ste se pa že drugič odločili zavrniti prošnjo za mednarodno zaščito matere in njenih dveh mladoletnih hčerk, čeprav so v Slovenijo pribežale po nepredstavljivo okrutnem dejanju. Namreč, v izvorni državi so prosilko zaradi politične pripadnosti njenega moža posilile uniformirane osebe, in to vpričo njenih hčera. In vaše ministrstvo ugotavlja, da je bilo, če vas citiram, »posilstvo, ki ga je bila deležna prosilka, sicer vsega obsojanja vredno dejanje, vendar kot tako ne predstavlja nehumanega in ponižujočega ravnanja« in da »razlogi sočutja in humanitarnosti, ki so sicer popolnoma razumni in človeški, ne sodijo na področje mednarodne zaščite«. Halo, minister!? da tukaj prosilka živi že štiri leta, deklici tu obiskujeta šolo, doma pa ju čakata obrezovanje spolovil in prisilna poroka. Kako je možno, da se to dogaja v 21. stoletju? Vi meni razložite, ker ste očitno zelo pameten človek. Prosim. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. **ALEŠ HOJS:** Hvala lepa. Ne, spoštovana poslanka, jaz vam tega ne morem razložiti. Nisem tako pameten, da bi lahko to obrazložil. Vam tega ni moč obrazložiti. Je tako, kot sem povedal v prvih treh minutah, karkoli bom povedal, boste obrnili drugače, boste obrnili proti in ravno to ste tudi naredili. Ravno to ste naredili. Povedali ste, da ni važno, katera letnica je, kdaj sem koga spoznal. Povedali ste, da sicer lahko govorim, da je za vse enako, ampak itak ne bo enako. Pa povedali ste še več, da sem jaz bolj prijatelj z gospodom Jankovićem, kakor je vaša leva opcija. Ampak pustimo to, se bom vseeno potrudil korektno do konca odgovoriti, ker konec koncev ste poslanka Državnega zbora in poslanci si zaslužite

ravno to, trgovina z ljudmi, ena od ključnih zadev, s katerimi se ukvarjamo na Ministrstvu za notranje zadeve. Za to imamo celo poseben direktorat. V letošnjem letu bomo zaposlili dodatne ljudi, da bomo v naših šolah lahko pospešili izobraževanje v to smer, torej ne zgolj s kar smo počeli v zadnjih letih, da smo to prepustili neki nevladni organizaciji, ampak bomo znotraj našega ministrstva zaposlili ustrezno število ljudi, ki bodo lahko krožili po slovenskih šolah in izobraževali naše osnovnošolce v to smer, kaj je kaznivo dejanje in kaj ni kaznivo dejanje. Kar se tiče same prostitucije, je potrebno povedati, da je od leta 2003 dekriminalizirana, torej ponujanje spolnih uslug ni več kriminalno dejanje, če govorimo o tem, da to

vsi z največjim naporom upremo. Verjamem, da bo policija naredila vse, da se bo tudi ta konkretni primer raziskal tako, da bodo tisti, ki so to počeli, kaznovani. In še enkrat ponavljam, ne zanima me, kdo je, ali levi ali desni, ampak kdorkoli je, mora za to odgovarjati. Kar se pa tiče tega, že rečem temu, tragičnega primera, gotovo je tragičen, vezano na prosilko za azil. Verjetno nima smisla, da odgovarjam v tem smislu, ker boste itak rekli, če pa niste vedeli, bi pa morali vedeti, če pa niste vedeli, pa zakaj niste vedeli, tako kot ste mi to očitali recimo v primeru Thompson. Jaz se z nobenim konkretnim postopkom ne ukvarjam, gospa Tomićeva. Za to so pri nas pristojne službe, ti ljudje izvajajo zakon tako, kot ga morajo, se pravi v okviru Zakona o upravnem postopku, in sam v konkretno zadevo nisem šel. So mi pa zatrdili, da so upoštevali vse zakonske podlage, vse mednarodne sodbe in vse tisto, kar je bilo potrebno upoštevati. Na žalost, to pa je žalostno, je zakonodaja taka, da ta konkretni primer ni padel v tisti segment, kjer bi bila gospa oziroma njeni otroci upravičeni do azila.

Seveda se ne morem odreči temu poslanskemu privilegiju, da zahtevam o odgovorih ministra razpravo v Državnem zboru. Kar smo slišali, je bilo eno veliko zavajanje, prelaganje odgovornosti celo

In nismo mi sprejeli takšne zakonodaje. Vi ste minister in bi se lahko vsaj po neki zdravorazumski plati odločili, kaj je pravica neke ženske, da biva v Sloveniji, če pride kot begunka v nesrečni situaciji s hčerami, se pravi, govorimo o treh ženskah, in tam s kar 38, ki jih kar prodajajo. Lepo vas prosim! In potem se slikate, gospod Belna vam je pokazal svoj biznis čudovito. Ali vam je pokazal kupleraj? Pokazal vam je kapelico, seveda, ker si kupuje odpustke, kar zelo radi počnejo ljudje z dvojno moralo, ki vidim, da se veliko prakticira v vladajoči stranki. Iti k maši, plačati odpustek in misliš, da lahko počneš, kar hočeš. Jaz vas bom res držala za besedo, da boste gospoda Bojana Belno obravnavali tako, kot vsakega drugega storilca kriminalnih dejanj. In ne zdaj, joj, on je oddajal, on ni vedel – Šentilj je zelo majhen kraj. Tudi jaz sem iz majhnega kraja pa vi veste, ker zahajate v tiste konce, ker imate tudi žlahto in ženo tam, ve se vse. Ne moreš priti na obisk k sosedu, da se ne ve, kdo je prišel. Ne mi govoriti, ker res nisem po prežganki priplavala, in res, ne delajte se norca iz nas vseh, ki tu sedimo, da se ni vedelo. Da vas lahko pelje kapelico gledat, da se slikate, o kupleraju pa nobeden nič ne ve, pa je tam župan pa je tam Marijan Pojbič, poslanec s tistega konca, nobeden ne ve, kaj se dogaja 10 let.

ki hlepijo po boljšem življenju, ki želijo svojim otrokom zagotoviti golo preživetje, ampak ko pride pa ena iz tujine in jo lahko prodajajo in iz nje delajo biznis, je pa zelo dobrodošla. Katastrofa, sramota, ki jo jaz kot ženska, kot mati,

Marko Bandelli bo postavil vprašanje ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu ter ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku, ki je odsoten. Izvolite. Hvala, predsedujoči, za besedo. Spoštovani minister, dober dan! Nesmiselnost, nekonsistentnost in nerazumnost so obeležile marsikaterega od ukrepov, ki jih je sedanja vlada sprejela v času epidemije. Že v začetku februarja je Vlada sprejela neživljenjski ukrep, ki je delovnim migrantom nalagal, da ob vrnitvi v Slovenijo predložijo negativen test na covid-19. V SAB smo se takrat nemudoma zganili in na posebni novinarski konferenci Vlado pozvali k takojšnjemu preklicu tega za ljudi obremenjujočega ukrepa. Zdrav razum mi narekuje, da se odzovem tudi zdaj, ko je Vlada zaradi novih različic virusa zaostrila pogoje in vnovič uvedla testiranje vseh izjem, ki so meje do sedaj lahko prehajale brez testa. Na moje presenečenje in šok pri tem med izjeme ni uvrstila kmetov dvolastnikov, in to kljub napovedi vas, minister Hojs, da se bo to morda zgodilo. Resnično ne razumem, koga ogrožajo sadjarji in vinarji, ki obdelujejo svoja posestva na obeh straneh meje. Zanima me: Kakšno tveganje javnemu zdravstvu predstavljajo kmetje to, da recimo v gradbeništvu – povsem pravilno – test za zaposlene ni več potreben, dvolastniki pa ga potrebujejo kljub dejstvu, da delo večinoma opravljajo sami oziroma v okviru tako imenovanega mehurčka lastne družine? Kdaj bo Vlada ukrepala in odpravila ta neživljenjski ukrep? Od ministra bi želel odgovore, spoštovani predsedujoči. Minister za kmetijstvo pa če mi lahko odgovori pisno. Hvala lepa. Gospod minister ima besedo. Minister za kmetijstvo pa bo odgovoril pisno. Hvala lepa. Izvolite. **ALEŠ Hvala lepa, spoštovani gospod poslanec, za vprašanje. Najprej moram reči, da ne da ne drži navedba, da je za vse izjeme potreben test. Mi imamo izjeme še vedno razporejene v dve kategoriji njih, v zgornji kategoriji imate recimo vse tiste, ki ki tranzitirajo čez Slovenijo, ali pa tiste, ki v Slovenijo prihajajo in se iz Slovenije vračajo v šestih urah, ali po obstoječi kategorizaciji so vsi tisti, ki so recimo mlajši od 13 let pa sami prihajajo v Slovenijo na šolanje, ali pa diplomati pa še nekaj teh izjem bi se našlo. imamo pa drugo kategorijo izjem, ki so po novem, torej v zadnjih 14 dneh, dejansko uvrščeni v kategorijo izjem, kjer se zahteva test. Med njimi so starši, ki vozijo otroke v šolo, vsi tisti, ki so starejši od 14 let, tedenski migranti se morajo tudi testirati, dnevni migranti se morajo tudi testirati. Med njimi so pa tudi dvolastniki oziroma tisti, ki opravljajo dela na njivah oziroma poljih. Za to drugo kategorijo izjem je Vlada sprejela odločitev, da je dovolj testiranje zgolj enkrat na teden, torej test ne sme biti starejši od sedem dni, ne tako kot pri nekaterih, ko mora biti mlajši od 48 oziroma 24 ur. Še dodatno pa smo v tednu, preden je ta uveljavitev dejansko bila implementirana, poskrbeli za to, da smo na vseh ali pa na štirih glavnih točkah, torej na Koprskem in na Goriškem, uvedli možnost zastonjskega testiranja vsem tistim, ki so to želeli pa ki so v tej kategoriji dnevnih oziroma tedenskih prehajanj meja.

se omejitev gibanja v nočnem času skrajšala za dve uri, torej da bi potegnili zadevo na 22. uro in zjutraj tudi skrajšali za eno uro glede na to, da je svetli del dneva vedno daljši pa da imajo ljudje

več, eksplicitno smo napisali, zato da bi bilo tudi epidemiologom, zdravnikom jasno, da ne gre zgolj za dvolastnike, ampak da gre za dvolastnike, ki izključno delajo na poljih in ne in ne prehajajo nikamor drugam, kakor samo na tisto svojo njivo. To pomeni, da pridejo čez mejo, opravijo delo, se vrnejo, to ne pomeni, da ker so dvolastniki, lahko gredo čez mejo, opravijo delo, potem se pa zapeljejo še v najbližjo trgovino v Italiji ali pa obratno. Se pravi, celo posebno izjemo smo napisali, kjer je ta zadeva bila povsem jasno in natančno definirana.

potrjuje dejstvo, o katerem govorimo že dlje časa, torej da so naše odločitve vendarle vezane na to, kar predlaga strokovna komisija oziroma kar se odločijo strokovnjaki. Strokovna komisija je v tem duhu povedala, da zaenkrat ocenjuje, da to dvolastništvo, vezano na sezonska dela, še ni tako problematično, da bo verjetno spomladi oziroma s časom, v katerega prihajajo, to bolj kritično in da bodo tako o prvem kot o drugem mojem predlogu ponovno razpravljali in o njem odločili v roku 14 dni. To se pravi, jaz računam, da bodo o obeh predlogih ponovno odločali oziroma se pogovarjali danes ali jutri. Mislim, da imajo celo danes sestanek oziroma to sejo, kar pomeni, da če bi ta moj predlog izpred 14 dni oziroma treh tednov sprejeli, bi morda lahko Vlada že v tem tednu sprejela drugačno ureditev in za dvolastnike uvedla to, kar sem, kot sem povedal, jaz sam že predlagal, torej da bi ti dvolastniki bili izvzeti iz testiranja. Bo pa, kot sem rekel, če bo to sprejeto, v odloku jasno zapisano, da gre zgolj za te vrste opravil in ne kakšno kombinacijo dela na polju pa potem še obiska trgovine ali pa česa podobnega. Mislim, da je pa vsem že zelo zelo jasno, da je to, kar je najbolj bistveno pri tej pandemiji, to, da v največji meri omejimo stike. To je pravzaprav poleg cepljenja tista pot, ki lahko izkorenini to nesrečno bolezen.

ne bom rekel nesporazum, ampak ta nonsens, ki se je zgodil v tem trenutku. Imate pa sicer prav, jaz se 100-procentno strinjam z vami, da ne more biti to dovoljenje za vsakega, ki ima neko nepremičnino v drugem kraju. Absolutno. Tako morajo biti tudi pravila napisana in jaz se s tem absolutno strinjam. Je pa res – in res vas vzamem za besedo, da boste to izpeljali – da predvsem tisti, ki res obdelujejo zemljo, ker pri teh je bil največji problem. Nekatere občine, kakor veste, organizirajo teste.

nekatere občine tega ne organizirajo. Najbolj pomembno je pa to, kar ste vi rekli, in o tem se z vami absolutno strinjam: predvsem za tiste, ki obdelujejo. Ker vemo, kakšen termin je zdaj, zdaj je treba orati, zdaj je treba pripravljati, zdaj je treba obdelovati, obrezovati trte in vse reči, kar jih je, in oni gredo samo zaradi tega čez mejo.

Hvala, gospod poslanec, da ste v tem delu zadovoljni. Moram reči, da tudi jaz upam, da smo to strokovno komisijo vendarle prepričali točno s temi argumenti, kot ste jih tudi vi povedali pa ki sem jih tudi jaz 14 dni nazaj že razlagal – da je to, bi rekel, malo nesmiselno. Res pa je po drugi strani, moramo biti vseeno odkriti,

tako velika zavest, da če nekaj piše, se potem tega držijo in zato so tudi iskali vse te testne točke. Kot vi pravite, ste jih organizirali tudi v tisti občini. Država je organizirala dodatne točke, to moram povedati. Tudi Civilna zaščita se je zelo potrudila, šli smo tudi tako na roke oziroma smo želeli iti na roke, da ljudje malo bolj sami povedo, kdaj bi bilo smiselno to testiranje delati. Po moji oceni je nesmiselno, da so te testne točke ves čas tam. Glede na to, da je treba to samo enkrat na teden narediti, je po mojem bolj smiselno, da se reče, to delamo vsako sredo pa četrtek pa petek, recimo, pa ti potem velja

Tam seveda ni takih problemov s prehajanjem meja zaradi obdelave polj ali trt pa tako naprej, ker tega tam ni. Pa še druga stvar je. Avstrijci že precej časa zahtevajo te teste, tako da so ljudje tam, tudi tisti, ki hodijo v šolo, že zaradi avstrijskih zahtev morali zadevo izvajati oziroma si teste pridobiti. Smo pa – kako naj rečem? – enak sistem uvedli tudi na madžarski meji in tam smo tudi dodatno zagotovili točke za testiranje. Kar se tiče Kar se tiče tega, da gre stvar na slabše, moram reči, da po zadnjih podatkih – pa zdaj ne govorim za nas, zdaj govorim za Italijo. Ravno včeraj so me eni znanci iz Furlanije klicali in so povedali, da se stvari pri njih tudi drastično zaostrujejo. Jaz seveda verjamem, da tisti, ki hodi čez mejo samo na svojo njivo, ne bo imel nobenega stika s tistim, ki je nekje v Vidmu doma oziroma v Udinah ali pa v Trstu, ampak hočem povedati to, da tudi druge države precej omejujejo gibanje ravno zaradi tega, da bodo stiki med ljudmi čim manjši. Če zaključim. Upam tudi jaz, da bomo v tem tednu – kar bi pomenilo, da bi potem to veljalo za soboto, tako kot se ti odloki sprejemajo, sobota–sobota uspeli s tem predlogom, da se dvolastniki za namene, o katerih smo govorili, izvzamejo iz testiranja in da jim tega testa ni potrebno delati.

kmetom tudi možnost, da obdelujejo svojo zemljo v takih pogojih, ki so malo specifični, če bi tako rekel. Za to gre. Tako da jaz upam, da je resnično z vaše strani, in vam verjamem, da boste lahko verjetno ta novi predlog dali še ta teden na Vlado.

lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. Lidija Divjak Mirnik bo postavila vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Lep pozdrav, spoštovana gospa ministrica, kolegice, kolegi! Moje vprašanje danes se glasi takole. Šolanje na daljavo ter tudi ostali neživljenjski koronaukrepi so na osnovnošolcih, dijakih, študentih pustili velike posledice, tako socialne kakor tudi psihofizične. Po raziskavah Fakultete za šport oziroma sistema SLOfit lahko govorimo o najhujši krizi telesnega in gibalnega razvoja otrok v Sloveniji v vseh časih. Zakaj? Ugotovili so namreč, da imamo v tem trenutku največji upad gibalne učinkovitosti slovenskih otrok v zgodovini tega, minus 13 % po prvem valu plus dodatne minus 3 % po drugem, torej minus 16 %. Potem drugič porast podkožnega maščevja pri več kot polovici osnovnošolske populacije in tretjič največji porast deleža otrok z debelostjo v zgodovini spremljanja. Grozi nam nastanek tako imenovane koronageneracije, ki bo manj učinkovita, ki bo pogosteje zbolevala, kar se bo poznalo tudi dolgoročno na zdravstveni blagajni, da o kvaliteti življenja teh otrok niti ne govorim. Zavedati se moramo, da je to tudi generacija, ki je izpustila plavalno opismenjevanje in šolo v naravi, ki je med drugim vključevala tudi ogromno noto v socialnem razvoju otrok. In kot da bi se vi, gospa ministrica, norčevali iz teh otrok, smo včeraj izvedeli, da se šole več ne bodo mogle potegovati za denar, ki bi jim sicer omogočil izvedbo dodatnih športnih dejavnosti, ker jih je enostavno ministrstvo izločilo iz nabora izvajalcev letnega programa športa, kjer so se otroci lahko dodatno učili plavati, se učili odbojke, igre z loparji pa tudi razvijali neke svoje motorične sposobnosti. Kar se mene tiče, je to popolnoma nesprejemljivo in imam občutek, gospa ministrica, kot da živite na nekem drugem planetu. Na okrogli mizi LMŠ, ki smo jo organizirali prejšnji teden, smo poudarili, da je učenje na daljavo šport postavilo na stranski tir, učenci so imeli premalo časa za gibalno dejavnost, zato pa je, kot ugotavljajo strokovnjaki, tudi učni uspeh postal slabši. Namreč, povezanost med gibalnimi dejavnostmi ter motoričnim razvojem in kognitivnim delovanjem na drugi strani je seveda zelo velika. Za omejitev škode bi šole morale povečati uporabo učnih oblik, ki povečujejo gibalno dejavnost. Pouk vseh predmetov bi v ustreznih vremenskih pogojih moral v največji možni meri potekati prav na prostem. prostem. Športna vzgoja je tista, ki močno vpliva na boljše počutje otrok in izboljša sicer težavno dojemanje učne snovi tudi prek spleta, kot je bila. Zdaj pa moje vprašanje. Ker so šole zamudile celotno poletje, da bi se pripravile na učilnice na prostem, me zanima: Zakaj tega niste storili? Ali bo spet trpela športna vzgoja … /

Da, nesporno je, da izobraževanje na daljavo pušča svoje posledice. Stroka je tista, ki to oceno že daje, ki jo bo tudi še dala, hkrati pa daje tudi v teh še vedno aktualnih časih veliko konstruktivnih, alternativnih strokovnih predlogov, kako te posledice ali nadomeščati ali pa nekako prilagoditi realnim razmeram, s katerimi in v katerih ta trenutek živimo. Na polju izvajanja športne vzgoje je dejstvo to, da so epidemiološko stanje in ukrepi v tej povezavi še bolj zahtevni – nekaj podobnega, kot bom potem tudi kasneje v primeru glasbenih šol odgovarjala – in da je potrebno pristopiti zaradi varnosti še toliko bolj previdno in na drugačen način. Tukaj govorim o mešanju mehurčkov, tukaj govorim o tem, da se praviloma športna vzgoja izvaja ločeno v skupinah za dekleta, ločeno v skupinah za fante. Govorim o tem, da se izvaja v določenih prostorih in določenih objektih, ki potrebujejo še posebno varnostno zaščito in ukrepe v danem trenutku, kot so recimo tudi bazeni. V luči vsega tega se je seveda moralo tudi športno vzgojo temu dejstvu prilagoditi. Sami učitelji in šole so to uspešno naredili že v času pomladanske epidemije, potem čez poletje pa tudi za namene izvajanja letošnjega Kar se tiče same šolske vzgoje oziroma izvajanja tega predmeta, so šolajoči se dobili zelo jasne napotke za gibalne vaje, aktivnosti, ki so povezane tudi s tem, kar ste prej izpostavljali pri vprašanju o debelosti, ki so povezane pravzaprav z zdravim načinom življenja, s tem, da se ohranja tudi v teh zahtevnih omejitvenih razmerah aktivnost, splošno

naravo oziroma v zunanje prostore, ker tam vemo, da je gibanje tudi z vidika danih razmer veliko bolj priporočeno. Ker bova imeli verjetno čas še v drugem delu, bi se kljub vsemu že na tej točki želela dotakniti zgodbe včerajšnjega dneva, ker si v resnici želim, da vsi skupaj v teh zahtevnih časih ne delamo zgodb tam, kjer zgodb ni. zgodb ni. Obvezni del šolskega programa je tisti, ki poteka na takšen način, sedaj v prilagojeni obliki, vendar pa sledi obveznemu kurikulumu, tudi na polju športne vzgoje. Finančno gledano je to odgovornost neposredno državnega proračuna. Torej, tukaj se pri izvajanju športne vzgoje ni spremenilo povsem nič. Potem imamo pa tudi določen del športnih programov, ki jih razumemo kot dodatne, kot nadstandardne programe, ti se pa financirajo še iz drugih virov. Ti drugi viri so praviloma občinski proračuni v okviru letnega programa športa, to so proračuni in finance v okviru nacionalnega letnega programa športa in tisto, kar iz nacionalnega letnega programa športa pride tudi v obliki financiranja Zavodu za šport. Glede na aktualne epidemiološke razmere in glede na izkušnjo lanskega letnega programa športa, kjer smo financirali šest, celih šest osnovnih šol od skorajda 500, v skupni vrednosti vseh šestih šol za 17 tisoč evrov, in ko te šole zaradi omejitvenih epidemioloških razlogov tudi niso mogle uspešno in celovito izpeljati programov, nekatere celo niso, smo potem s temi razlogi prenesli celotno financiranje tega nadstandardnega programa na Zavod za šport, in sicer smo ta znesek s 40 tisoč evrov, kar je bilo lansko leto, povišali na 161 tisoč

lepa. Ker mi je seveda prej časa zmanjkalo, tako kot zdaj ministrici. Verjamem, da je lani samo šest šol izkoristilo oziroma se prijavilo na tisti razpis, vendar kljub temu, letos vemo več o virusu, tudi šole so drugače organizirane kot lani, zato sem prepričana, da če bi letos ta razpis dovolili oziroma če bi dovolili osnovnim šolam, da se na ta razpis prijavijo, bi bil verjetno izplen iz tega večji. Zato vas kljub temu na tem mestu prosim, da jih vključite in da ne delate tega obvoda. Ker kot smo včeraj lahko slišali, je ogromno učiteljev športne vzgoje povedalo, da v tistem Hura, šport marsikdo poučuje marsikaj v času počitnic, koliko je pa to strokovno, je pa drugo. Smo pa v časih, ko je nujno, da strokovnjaki te stvari vzamejo v svoje roke in da oni vodijo športne aktivnosti. To je mogoče, kar se tiče tega mojega vprašanja, zakaj ste to naredili. Zdaj pa

vrhunskih športnikov čez štiri leta. Zelo nujno bi bilo, in to je tudi moj predlog vam, da v šolah znova vzpostavite program Zdrav življenjski slog, saj je bil projekt dokazano učinkovit za telesno zmogljivost otrok. In tudi, otrok. In tudi, ker ste zadnjič dali, da zdaj načrtujete spremembe učnih načrtov, da povečate število ur športne vzgoje. To je nekaj, kar se mi zdi nujno, da bomo lahko sanirali vso to škodo, ki je nastala, ki se je še niti ne zavedamo in ki se bo ne nazadnje odrazila tudi v zdravstveni blagajni.

Še enkrat. V letošnjem letu bo za tako imenovane dodatne programe oziroma nadstandardne programe izvajanja športne aktivnosti zagotovljenih 161 tisoč 770 evrov, v primerjavi s 40 tisočimi, kar je bilo lansko leto. In omogočena bo prijava za vse. To je ključno. Zdajle, ravno ta trenutek je Zavod za šport Planica že posredoval vsem upravičencem predhodno najavo o tem, zato da se res celovito lahko pripravijo glede kriterijev in tako naprej. Vse je prilagojeno po kvaliteti temu, kar je že itak letni program športa omogočal, in še nadgrajeno. Naslednja zadeva. V novi evropski finančni perspektivi, imate prav, se načrtuje projekt tako imenovanega zdravega življenjskega sloga, ki bo namenjen družinam in ga bodo izvajala športna društva na lokalni ravni. To je še eden od teh ukrepov, reciva temu posrednih, zato da se bo res še bolj krepila športna aktivnost ne samo otrok, ampak tudi v družinskem okolju. Ravnokar bomo razpisali, pričakujem, da še v tem mesecu, po 11 letih ponovno investicije za obnovo in gradnjo zunanjih športnih površin v naravi, kjer se pričakuje, da bodo občine dobile priložnost za to, da bodo sofinancirale in vložile sredstva tudi za to, da bodo lahko zgradile ali obnovile športne površine in na ta način omogočale izvajanje športnorekreativne dejavnosti na prostem. Tudi to je nekaj, kar je pravzaprav tista ključna novost. Hkrati bi vseeno želela izpostaviti še eno stvar. Veste, mi imamo sistem, o katerem bomo tudi zelo veliko in s ponosom govorili v času predsedovanja Evropski uniji. Verjetno je edini na ravni celotnega sveta, imenuje se športni karton, kjer se športne in razvojne dosežke dosežke iz leta v leto izmeri in potem lahko med seboj primerja. Na podlagi tega je tudi ta študija, o kateri ste govorili in ki absolutno

v zadnjem času delalo tako, da so otroci sami sebe merili. Kar je tudi nekaj, kar bomo vzeli zanesljivo kot pomembno informacijo, ampak vseeno moramo pa tudi relativno to pogledati, zato da bomo naredili tisto

je nekaj, kjer morajo v državi res svetiti rdeče lučke. Zakaj? Zato ker govorimo o mladih, ker govorimo o otrocih, mladostnikih, nenazadnje tudi študentih, ki so vedno bolj debeli, ker govorimo o otrocih, ki imajo zmanjšane motorične sposobnosti, gibalne sposobnosti, ker govorimo pravzaprav o nekom, ki bo skrbel za nas čez nekaj let in ki bo ne nazadnje vodil tudi to državo. Zato moramo temu zdaj takoj posvetiti vso našo pozornost. Za mlade gre. Za zdrav način življenja gre in gre za to, da bomo ohranili zdravo družbo. Če je ne bomo ohranili zdaj, potem se nam dolgoročno zelo zelo slabo piše. Vse te raziskave kažejo, da je stanje vedno bolj zaskrbljujoče. Glede na to, da očitno še ne bomo tako kmalu izplavali iz te situacije, bo še vedno hujše. Zato predlagam še enkrat, da se na ministrstvu razmisli o tem, da se poveča število športne vzgoje tako v osnovni šoli kot v končni fazi tudi v srednji šoli. Zakaj? Ker so otroci zdaj pol leta sedeli, ker sedijo cele dneve pred računalniki, da o tem, kako so sedeli v času izobraževanja na daljavo, niti ne govorimo. Če vprašate recimo gimnazijce, ki imajo malo več učenja kot mogoče kdo drug, boste videli, da so otroci od 10 do 15 ur presedeli pred računalniki, in to je katastrofalno za našo družbo. Zato pozdravljam vse te projekte, za katere ste rekli, da se bodo zgodili, tako investicije za zunanje športne površine kakor tudi, da bomo spet obnovili športne kartone. Ne želim si, da se zgodi to, kar smo včeraj izvedeli iz medijev – da ste osnovne šole izločili iz razpisa. Res je, kot ste dejali, da bo več denarja šlo letos za te aktivnosti v času počitnic, vendar šole so takrat ne nazadnje zaprte, zato se bojim, da bo ostalo na nekih društvih, ki so ali pa niso dovolj strokovna. O tem jaz ne morem soditi, si pa želim, da bi bili strokovnjaki tisti, ki bi naše otroke, ki so zamudili pol leta, zdaj res aktivno udejanjali in usmerjali v šport, da bodo lahko zaživeli normalno življenje. Gospod podpredsednik, predlagam, da o tem mojem vprašanju v Državnem zboru zelo zelo poglobljeno razpravljamo, ker je to nujno zaradi naše prihodnosti. Hvala lepa.

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav ministru za infrastrukturo in kolegicam, kolegom! Moja tematika je nadvoz pri Trebnjem oziroma zaselku Zidani Most oziroma zraven Štefana, ki leži zraven Trebnjega, približno 2 kilometra stran. Leta 2017 se je zgradilo centralno skladišče TPV

Zaposluje ljudi iz bližnje vasi Velika Loka in širše okolice. Vse zelo pohvalno, hvala bogu, da imamo take objekte na ruralnih področjih. Dobro bi bilo, da bi jih bilo še več. Pri odprtju oziroma pred gradnjo je bila obljuba, da se bo skoraj vzporedno oziroma takoj po izgradnji izvedel tudi nadvoz v zaselku Zidani Most zraven Štefana oziroma Trebnjega. To naj bi bil nadvoz čez železnico in Temenico, pravokotno na cesto R3652/1457,

Težkih kamionov oziroma šleparjev, ki jih vozijo iz tovarne TPV in drugih firm, je mnogo in se skoraj vsi vozijo skozi Trebnje mimo cerkve na enosmerni izvoz preko železnice in dveh starih mostov oziroma treh in nato na H1. Kamioni bi se lahko vozili tudi po dolini Temenice mimo Velike Loke, Gabra in nato na Bič in na izvoz na avtocesto,

Trebanjci imamo že brez kamionov v špici dneva problem pri vključevanju v promet zaradi enosmernih mostov. Ti kamioni, ki vozijo skozi križišče pri cerkvi, so nevarni za mnoge starejše občane. Sedaj je štiri leta od izgradnje

Hvala za vprašanje. DRSI, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, pripravlja za izgradnjo nadvoza preko reke Temenice razpisno dokumentacijo v celoti, torej za izdelavo DGD, dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, in tudi PZI, dokumentacije, ki je potrebna za projektno dokumentacijo za samo izvedbo izgradnje. Razpisna dokumentacija bo izdelana v mesecu maju v tem letu, torej 2021. Rok za izdelavo projektov bo eno leto, torej do naslednjega leta. 12 mesecev traja, kar pomeni, da bo projektna dokumentacija končana v decembru 2022. Temu sledi parcelacija in pridobivanje zemljišč. Naj tukaj že uvodoma povem, da to ni odvisno samo od nas,

čeprav še niso bili dokončani vzporedni objekti, ki bi morali biti po pogodbi narejeni in dokončani v kratkem. To so priključki

nad bivšo avtocesto, zdajšnjo H1, staro avtocesto. S tem imamo slabe izkušnje in upam, si želim, zdaj ko ste prišli, da se zadeve premikajo hitreje, kot je opaziti. Imamo pa Imamo pa slabe izkušnje s tem. Minilo je 11 let. Če bi takrat mogoče bil župan bolj odločen – oziroma odločen, on je verjel, da bo tisto narejeno, kar je bilo obljubljeno od države,

Celo tako je bilo, da sta se ta dva mostova prekategorizirala. Sedaj ju je prevzela lokalna oziroma bo to strošek občine, obnova oziroma rekonstrukcija oziroma novogradnja nad železnico v centru in drugi most.

Hvala. To, kar je bilo dejansko zamujeno 11 let nazaj, ta vlada skuša popraviti zdajle in delamo to ta trenutek. Jaz sem dejal, da bo razpisna dokumentacija izdelana maja 2021,

v začetku leta 2022 potem to graditi. To si jaz želim. To je to. Kar je bilo zamujeno v preteklosti, pač jaz ne morem popraviti. Mi smo tukaj eno leto.

primarna infrastruktura, v katero spadajo tudi ceste, železnice, zagotavljanje le-teh je eden izmed ključnih deležnikov, da ljudje ostajajo na podeželju, da tam bivajo in so, ne pa da se izseljujejo. Če tega ne bomo dolgoročno zagotavljali, potem bodo pač ljudje šli v mesta in se bo podeželje praznilo. Torej, ta del Slovenije ima posluh. Ni vse samo od nas odvisno, ampak tudi od parcelacije zemljišč. Ampak računajte, da 2022, jaz verjamem, bomo lahko to začeli graditi. Dokumentacija bo

V zadnjih tednih so se začele omejitve gospodarskih dejavnosti razlikovati po regijah. Predvsem v Obalno-kraški regiji, tradicionalno odvisni od turističnega obiska in gostinske ponudbe, se je v vmesnem času izmenjala cela paleta barvnih oznak, četudi to za določene panoge ni pomenilo bistvene spremembe. Njihova dejavnost je namreč še vedno zaprta oziroma bistveno omejena. Za regijsko gospodarstvo to predstavlja nesorazmerno večji šok, saj je večji delež ljudi vezan na gostinsko-turistične dejavnosti, Istra in Kras sezono tradicionalno začenjata zgodaj, zato se izpad obiska še toliko bolj pozna. Pri tem ni nepomembno, da se pojavljajo tudi dvomi o tem, ali se je Vlada držala lastnih pravil pri barvnem označevanju tveganja v omenjeni regiji. Med ljudmi to ustvarja zmedo, v gospodarstvu hudo škodo. Na eni strani so tako določene dejavnosti, ki so na podlagi odlokov Vlade že šest mesecev skoraj zaprte in ki v primeru dodatne zaostritve ukrepov še vsaj nekaj mesecev ne bodo mogle odpreti svoje dejavnosti. Nerazumno je, da so določene dejavnosti, kjer se v resnici lahko zbere cela množica ljudi – na primer znotraj trgovin, kjer je lahko celo slabo prezračevanje

terasah. Tako so na primer tudi prejšnji teden v Kopru gostinci obupano gledali mimoidoče, ki so si vzeli recimo kavo za s seboj, nato pa sedeli skupaj na klopci eden zraven drugega ali pa so si v bližnji živilski trgovini kupili alkohol in spet skupaj na klopci ali na pomolu sedeli in pili. Skratka, dogaja se huda diskriminacija med različnimi dejavnostmi, vzbuja se dvom o smiselnosti vseh ukrepov, ki delujejo kot nelegitimni in nepravični do določenih segmentov gospodarske dejavnosti. Sprašujejo se tudi o kriterijih, na podlagi katerih se določa prehod iz ene faze v drugo. Zdi se, da državni načrt ne rešuje več primerno širjenja virusa in da bi bilo potrebno zapisane ukrepe prevetriti in prilagoditi realnemu življenju. Po šestih mesecih slabih številk, ko se niti drugi val ni zaključil pa smo že v tretjem valu, je jasno, da se z epidemijo ne spoprijemamo pravilno in potrebujemo drugačen pristop. Z ukrepi, ki se bodo ljudem zdeli logični, sprejemljivi in jih bodo v resnici tudi spoštovali. Zato menim, da to tudi zahteva prevetritev zapiranja določenih dejavnosti, ki so zaradi epidemije doživele resnično katastrofo. Zatorej vaju, spoštovana gospoda ministra, sprašujem: Na podlagi kakšnih kazalnikov je Vlada v zadnjih dveh mesecih odločala o uvrščanju Obalno-kraške regije v rizične faze? Kako je pri tem sledila vnaprej postavljenim kriterijem o omejevanju oziroma sproščanju dejavnosti?

Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovana poslanka gospa Meira Hot, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vlada Republike Slovenije sprejema ukrepe glede na epidemiološke kazalnike. Seveda so epidemiološki kazalniki jasni, vendar zelo široki z vidika spremljanja, imamo tako število pozitivnih na dan kot obremenjenost zdravstva, ki je glavna ovira s tega vidika, kar kot družba zmoremo.

nakazan dvig v smislu tretjega vala, ki ga spremljamo zadnji teden z vidika 20-procentnega dviga števila pozitivnih napram predhodnemu tednu, in pomemben porast variant oziroma različic virusa, ki mu sledimo skozi sekvencioniranje. Glavna omejitev pri sproščanju je obremenitev zdravstva oziroma tisto, kar zdravstvo zmore. Obalno-kraška regija je bila v rdeči fazi do nedavnega, skladno s spremembami epidemiološke slike je bila 18. 3. uvrščena v rumeno fazo. S tem prihaja

18. 3. Se opravičujem. Seveda smo že leto dni v epidemiji in si vsi želimo, da bi se karseda sproščalo. Ta trenutek je poleg opisanega glavna usmeritev to, da ohranimo odprte šole in v čim širšem obsegu gospodarstvo. Tega se zavedamo, zato se tedensko sestaja stroka ločeno in s stroko in z vsemi prizadevanji ciljamo na to, tako kot ste tudi vi nakazali, da poskusimo ohraniti in omogočiti gospodarstvu in ljudem čim bolj normalno življenje. Hvala.

Kar se tiče podlage za odločanje, sem danes že odgovarjal tudi spoštovanemu poslancu gospodu Pauliču. Vlada tedensko preverja upravičenost veljavnih odlokov in omejitev. Kot sem že večkrat poudaril, Vlada v vseh protikoronskih paketih misli na vse v tem času prizadete. Kar se tiče gospodarstva, smo predvsem na ohranjanje delovnih mest in zagotavljanje likvidnosti. Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo številne predloge tako v okviru omenjenih zakonov kot tudi prilagoditve obstoječih razpisov in oblikovanje novih. Trenutno se po aktualnem načrtu še vedno nahajamo v oranžni fazi. Omejene so še tiste dejavnosti in storitve, ki so predvidene za sprostitev v rumeni in zeleni fazi, hkrati pa smo v regijah z boljšo epidemiološko sliko testno omogočili strežbo na vrtovih in terasah, seveda ob strogem upoštevanju vseh priporočil stroke. Turizem, gostinstvo sta dejavnosti, ki ju je pandemija covida-19 najbolj prizadela. Leta 2020 smo zabeležili prvi upad prihodkov in prenočitev po letu 2009. Ministrstvo je tako pripravilo številne ukrepe za pomoč prizadetim v teh dejavnostih. Eden izmed najbolj prepoznanih je zagotovo turistični bon, ki je bil najbolj koriščen ravno v Obalno-kraški regiji. Veljavnost teh bonov smo podaljšali in prepričan sem, da bodo pomembno prispevali k ponovni oživitvi te dejavnosti po sprostitvi trenutno aktualnih omejitev. Skupno je bilo v letu 2020 v okviru zgoraj navedenih in drugih sprejetih ukrepov turističnemu gospodarstvu namenjene nepovratne pomoči preko 312 milijonov evrov, letos pa že vsaj 50 milijonov evrov. Pripravljen je bil tudi javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov v prvem valu epidemije v višini 10 milijonov evrov, zaradi velikega zanimanja pripravljamo ponovni poziv v višini 36 milijonov, pripravljamo pa tudi še kar nekaj razpisov. Veliko pozornosti namenjamo temu, da v turističnem sektorju ohranimo delovna mesta in pripravimo ugodne pogoje za ponoven zagon turistične dejavnosti. Hvala.

z ukrepi. Ampak ravno to je problem – da ste začeli razlikovati med manj pomembnimi segmenti gospodarstva pa bolj pomembni segmenti gospodarstva. To je bilo včeraj zelo jasno videno po izjavi spoštovane gospe Logar, ki je izrekla, da je gostinstvo manj pomembna gospodarska panoga, pa vam bom zdaj tudi prebrala odziv Obrtno-podjetniške zbornice. Citiram: »Gostinci in zaposleni v gostinstvu in turizmu smo zgroženi, da se našo panogo smatra kot manj pomembno. Zaprti smo že več kot pol leta, gospodarska škoda je ogromna. Podatki kažejo, da panogi gostinstva in turizma skupaj s povezanimi panogami predstavljata 20 % bruto domačega proizvoda, kar pomeni, da sta to izjemno pomembni gospodarski panogi. Izjava Logarjeve, da je panoga manj pomembna, je obenem tudi huda žalitev za 40 tisoč zaposlenih v gostinstvu.« To je zelo slab signal za en

V tem kontekstu bi bilo potrebno prevetriti ukrepe in preveriti, ali se da pod nekimi kontroliranimi pogoji, kljub temu da smo v tretjem valu, temu segmentu pomagati in jim dati možnost, da končno začnejo delati. Tudi ko govorimo o ohranjanju delovnih mest, ministrstvo za gospodarstvo je pomagalo v smeri ohranjanja delovnih mest, a danes v medijih beremo, da bo največja težava letošnje sezone v Obalno-kraški regiji najti kader. Zakaj? Ker se je veliko zaposlenih v tem segmentu preusmerilo v druge segmente, ker enostavno ni bilo varnosti na tem področju. Morda vaš komentar. Hvala.

ko si nekdo zlomi nogo, ko nekoga infarkt, ni dvoma, verjamemo v stroko, vzamemo aspirin proti infarktu. Ko govorimo o epidemiji, vsakič znova vsak lahko presoja, ali stroka odloča pravilno ali ne. Tukaj se moram postaviti v bran stroki. Je pa res, da je tukaj politika, ki prevzema odgovornosti, stroka pa seveda predlaga na podlagi svojih izkušenj, svojih vedenj z vidika stroke najboljše rešitve. Zato je tukaj tudi minister Počivalšek s svojo stroko, z gospodarsko, ki predlaga ravno tako svoje rešitve napram temu, kakor situacijo vidi medicinska stroka, in vse skupaj potem poskuša družbeno odgovorno politika implementirati in sprejeti kot način življenja. Tako da tukaj vidim morda napačno ali pa prestrogo tolmačenje besed dr. Logarjeve. Pa ne, da bi jo branil, ampak samo poskušam razložiti, zakaj morda tak

samoizolacija v primeru pozitivnega izvida, karantena v primeru rizičnega kontakta. To je prvi del, to je najbolj učinkovit javnozdravstveni ukrep do zadostne precepljenosti. In druga je precepljenost, in to z namenom, da odpremo

To se vidi tudi iz vseh osmih zakonov PKP. Ključni ukrepi, s katerimi smo pomagali tudi turizmu in gostinstvu, so: čakanje na delo, delno pokrivanje fiksnih stroškov in dodatno turistični boni. Dejstvo pa je, da je storitvena dejavnost bolj prizadeta, zato ker je storitvena dejavnost dejavnost, pri kateri prihaja do veliko stikov, ki smo jih morali omejiti. Vse odločitve, ki jih sprejemamo, tako kot je povedal kolega Poklukar, sprejemamo v dogovoru. Na eni strani imamo interes čim prej odpreti čim več dejavnosti, na drugi strani pa moramo upoštevati mnenje zdravstvene stroke s ciljem, da na nek način obvladamo to krizo. V vsakem primeru bi želel še enkrat povedati, da bomo naredili vse, da tudi tej panogi, ki je najbolj … Hvala lepa, gospod minister. Čas se vam je iztekel, žal se vas ne sliši več. Gospa Meira Hot ima postopkovni predlog. Izvolite.

toliko časa državljani začeli vseeno zbirati na način, ki pa je višje tveganje za okužbe. Zato govorim, da je mogoče v tej situaciji, ko ti ukrepi toliko časa trajajo in v resnici več ne dosegajo svojega učinka, morda čas, da se obrne logika pa se veliko bolj kontrolirano ta zbiranja dogajajo. Ker če se na neki gostinski terasi pod pogoji oddaljenosti in tako dalje in tako dalje, zbiranje kot pa nekje v neki zidanici in tako dalje, kot smo bili priča. To je bilo v bistvu moje mišljenje, zakaj sem vam danes to na ta način povedala. Ne gre za dvom v stroko, gre za dvom v to, ali ni čas, da se vseeno malo logika tega obrne, in vam to polagam v razmislek. Na koncu koncev je pa tudi to. Prav je, da ste stopili gospe Logarjevi v bran, ampak ona tudi ima eno odgovornost, ko naslavlja. Ravnokar je minister rekel, da se ne diskriminira med panogami, ona je vseeno eno panogo označila za manj pomembno. To je panoga, ki je bila solidarna do zdravstvene krize, ki je zaprla neposredno na podlagi vladnega odloka in ki kljub vsem sprejetim pomočem životari. Mnogi so morali zapreti svoje dejavnosti in v takih trenutkih najbrž nagovor, v katerem rečeš, da je neka gospodarska panoga manj pomembna, doživi zelo neprijetno reakcijo med tovrstnimi deležniki. Še dandanes se v resnici sprašujejo,

Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. Sedaj pa nadaljujemo. Gospod Jani Ivanuša bo postavil vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo gospodu Zdravku Počivalšku. Izvolite.

toliko večjo značilnost velike katastrofe, ki se v Ormožu pripravlja, vseeno bom vprašal gospoda ministra. Podjetje Safilo Ormož,

prleškim delavcem in njihovim družinam. Iz družbe Safilo, vsi vemo, so sporočili, da bodo junija letos zaradi načrta za uravnovešenje proizvodnih zmogljivosti skupine s trenutnimi in prihodnjimi potrebami na trgu zaprli proizvodnjo očal v Ormožu. To pomeni, da bo brez dela ostalo 557 ljudi iz te regije, kar bo imelo strašanske socialne in gospodarske posledice za lokalno prebivalstvo, saj je Safilo Ormož trenutno največji zaposlovalec v naši občini. Poleg iz Ormoža nudi podjetje zaposlitev tudi številnim delavcem iz okoliških občin, kot so Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Ptuj, Ljutomer, in seveda onkraj Drave, se pravi tudi na Hrvaškem. Zaradi zaprtja bivše tovarne sladkorja, po domače cuker fabrike, v Ormožu je že takrat ostalo brez službe 350 visoko kvalitetnih delovnih mest, 350 sezonskih delavcev in 5 tisoč kooperantov. Do danes ta ta gromozanska luknja iz tistih časov še vedno zija, da ne govorim o številnih kmetijah, da ne govorim o kolobarjih v kmetijstvu in tako naprej. Zaprtje Safila bi tako pomenilo za našo regijo katastrofalen gospodarski in socialni udarec. Naj omenim še to, da bo tudi v Slovenj Gradcu zaradi zaprtja tovarne podjetja Adient, da vrnem skrb svojemu kolegu poslancu iz Koroške, izgubilo delo vseh 430 zaposlenih.

imate pripravljene? Ali se namerava država pogajati in preprečiti zaprtje in s tem zajeziti gospodarsko in socialno škodo? Ali obstaja možnost, da bi država podjetje Safilo Ormož odkupila?

Res je, da je finančno stanje v državi navkljub neugodnim razmeram zaradi posledic epidemije covida na gospodarstvu stabilno. Prav tako so pripravljene sistemske rešitve države za situacijo, v kakršni se je znašlo tudi podjetje Safilo iz Ormoža. Naj tukaj takoj povem, da sem bil v zadnjem tednu dvakrat v Ormožu. Prvič na videokonferenci z lastniki, zdaj v soboto pa na konferenci v živo z lastniki in z novimi interesenti za morebitni zagon proizvodnje v Ormožu. Pa o tem nekaj več pozneje. Prav tako moram povedati, da nam je cilj ohranitev gospodarske dejavnosti, likvidnosti, zaposlenosti in delovnih mest. Da imamo dobro kondicijo, potrjuje tudi prejšnji teden objavljeno poročilo IMF, ki navaja, da se je Slovenija na negativne posledice posledice odzvala s hitrimi, obsežnimi in dobro usklajenimi ukrepi. Tudi v primeru podjetja Safilo lahko še enkrat rečem, da bomo na osnovi teh dveh sestankov pripravili rešitev za zaposlene v tem podjetju. Ministrstvo do sedaj v primeru drugih podjetij ni financiralo plač zaposlenih, kot navajate. Smo pa sofinancirali stroške investicij. Namenili smo na primer finančno podporo za spodbujanje novih investicij v Revozu, sicer za dolgoročno ohranitev Renaultove tovarne v Novem mestu, saj gre za velikega zaposlovalca. In če bo interes podjetja Safilo in njegovih lastnikov za investicijo, se bomo pogovarjali tudi v tej smeri. Zato so potrebni še dodatni pogovori, saj je treba ugotoviti, ali so zainteresirani za prestrukturiranje oziroma izvedbo nove investicije, ki bo ohranila proizvodnjo v Ormožu; sočasno pa, kot sem povedal, se pogovarjamo tudi s potencialnimi novimi investitorji. Skupaj bomo aktivno iskali rešitve za zaposlene v smeri prezaposlitve, prekvalifikacij, spodbud za zaposlovanje s strani ministrstva za delo. To je zadnja skrajna možnost. Iskali bomo nove investitorje, ki bi na teh lokacijah prevzeli to proizvodnjo, in iskali bi nove investitorje, ki bi na teh lokacijah vzpostavili drugačno proizvodnjo, z višjo dodano vrednostjo, nenazadnje tudi dogovor o morebitnem nadaljevanju proizvodnje. Ključno pa je tudi, da se tudi vodstvo podjetja ustrezno poveže z regijskimi zavodi za zaposlovanje. Verjamem, da tudi zaradi sprejetih protikriznih sistemskih ukrepov ostajamo konkurenčno poslovno okolje za ohranitev investicij in tudi za nove investicije s pozitivnim vplivom na zaposlovanje. imamo v primeru podjetja Safilo tri scenarije. Mi kot gospodarsko ministrstvo si prizadevamo najprej, da za rezervno varianto najdemo prezaposlitev teh 557 delavcev, vendar pa je prvi cilj najti možnost, da se proizvodnja na tej lokaciji nadaljuje v tej obliki ali pa v drugačni. In temu je bil namenjen tudi moj zadnji obisk v soboto in sestanek z obstoječimi lastniki ter tudi novimi lastniki. Vedeti pa morate, da se te zadeve ne morejo zaključiti v javnosti, da bo treba veliko energije v to vložiti. Tukaj pa še enkrat zagotavljam vsem zaposlenim, da bomo za njih poskrbeli in da ima država, vlada resurse, da podpre novega potencialnega investitorja v Ormožu. Tako bomo ravnali tudi v primeru tega podjetja iz Slovenj Gradca, kamor gremo jutri preverit možnosti za nadaljnjo proizvodnjo. Hvala.

ste. Vem za vaš sobotni obisk v Ormožu. Vem, da so tu potem nevarne vode, ko pridete v Ormož, ampak pustimo malo za šalo tisto, kar je bilo v preteklosti.

Me pa vseeno zanima, ker to je vseeno napoved, tu ne gre za stečaj podjetja, tu gre za likvidacijo podjetja, kakor jaz to razumem, in če pride do tega scenarija z njihove strani. Razumem, da se vi morate še dobiti, da sploh ugotovite, v kakšnem stanju so oni s svojim namenom. Če bi pa to bilo tisto, kakor ste omenili Revoz Novo mesto, kjer država potihem daje denar, da potem ta proizvodnja v Novem mestu še vedno stoji; pa tudi imam občutek, da se je to zgodilo v Gorenju v Velenju, kjer so napovedali tisoč odpuščanj, danes tega več ni. Zdaj že dodatno zaposlujejo, tako da mislim, da je nek tihi dogovor država sklenila s temi firmami. Upam, da se bo tudi na tej sceni to zgodilo v tej smeri, da država vseeno pomaga to proizvodnjo ohraniti. Tako sem vsaj jaz razumel vaš odgovor. Če pa bo kako drugače, pa bo seveda vse skupaj malo žalostno za našo regijo oziroma našo občino Ormož, ki je že itak obubožana več desetletij. Tudi lahko povem pred vsemi, da ste v preteklosti pripeljali tri potencialne investitorje, ampak žal niso bili zainteresirani samo zaradi tega, ker nimamo povezave z osrednjo Slovenijo, to pomeni s

delavce, sodelavce, ki so tisti, zaradi katerih se investitorji odločajo, da pridejo k nam. Ne odločajo se zato, ker jim ponudimo nek denar, ampak bo usposobljena, visokokvalificirana delovna sila tisti argument, zaradi katerega smo lahko optimistični. Seveda pa lahko še enkrat dodatno povem, da je temelj za moj optimizem tudi v možnosti finančne spodbude skozi oba zakona, skozi Zakon o spodbujanju investicij in skozi Zakon o skladnega regionalnega razvoja. Mislim, da smo dokazali v preteklosti, da smo bili uspešni na tem področju. Seveda bi si najprej in najbolj želel, da bi se ta proizvodnja v tej obliki na tej lokaciji nadaljevala. Moram povedati, da sem nad urejenostjo, organizacijo proizvodnje v tem podjetju Safilo navdušen in da je to zgodba, za katero verjamem, da ji moramo najti – in bomo našli – nadaljevanje. V vsakem primeru bo država naredila vse, da vsakega potencialnega investitorja spodbudi tudi s finančnimi sredstvi, da se bo odločil za to, da se na tej veliki, urejeni in energetsko urejeni

Hvala. Minister, fino ste povedali. Upam, da bo to držalo, da na vsak način teh 500 ljudi obdržimo v službah, da se ne bo to razletelo, po domače povedano, in da bo

Sedaj pa nadaljujemo. Gospod Nik Prebil bo postavil vprašanje ministru za notranje zadeve gospodu Alešu Hojsu ter ministrici za pravosodje mag. Lilijani Kozlovič. Izvolite, gospod poslanec. Najlepša hvala, spoštovana podpredsednica. Spoštovani zbor, minister, ministrica, lepo pozdravljeni! Moje vprašanje se navezuje na zakon o debirokratizaciji, ki je pred nekaj minutami prispel v Državni zbor. Na Vladi ste ga sprejeli prejšnji četrtek in zakon je sam po sebi, lahko rečem, nekako nenavaden, čeprav se strinjam, da je debirokratizacija potrebna. Nenavaden pa zato, ker v enem zamahu posega v več deset zakonov; in to je žal postala neka čudna praksa te vlade, s katero

so navedli, da je namen zakona poenostaviti oziroma približati državo državljanom in podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. In pri tako obširnem zakonu, kot je ta, bi jaz pričakoval, da vlada državljane vsaj seznani z vsebino takšnega zakona. Na vladnem portalu – sem danes prav pogledal – je zapisano zgolj in samo tole; in jaz mislim, da s tako informacijo in nedostopnostjo do takšnega zakona pač ne moremo pridobiti vseh ustreznih informacij. Zakon naj bi do nedavnega vseboval tudi določbe sprememb Zakona o prekrških. Ker je, kot rečeno, zakon v sistem Državnega zbora prišel šele pred nekaj minutami,

morda takšne spremembe, kot so bile te, da se zmanjšuje pravno varstvo na področju kaznovanja in preverjanja kazni v okviru obravnave policijskih postopkov, načrtujejo v kakšni drugi noveli zakona ali pa morda celo v protikoronskem zakonu? Na podlagi česa je bila tako na hitro oziroma tako tik pred zdajci ta zadeva umaknjena iz tega zakona o debirokratizaciji? Je šlo za opozorila tožilstva, kakšnih drugih resornih ministrstev ali opozorila stroke? V tem zakonu pa je tudi kar nekaj drugih zadev. Nek nov uradni list se vzpostavlja, nek nov register, nek nov pravni okvir. Po enem strokovnem mnenju celo neustaven pravni okvir. Dodaja se neko novo elektronsko beleženje, neka obveznost elektronskih naslovov in telefonskih številk. Mislim, da se tukaj krči pravno varstvo posameznikov. Jaz bi tukaj želel, ministrica, da se opredelite do teh vprašanj, do takšnih sprememb.

Sami ste ugotovili, da v zakonu o debirokratizaciji ni več tega predloga, ki je bil predhodno glede Zakona o prekrških. Razumem Ministrstvo za notranje zadeve, da želi biti učinkovito, se pravi Policija;

človekove pravice; in v tem primeru je Ministrstvo za pravosodje podalo pripombe. Ne moremo tega razumeti kot odpravo administrativnih ovir, kajti pomenilo bi zniževanje standardov varstva človekovih pravic, predvsem človekove pravice do poštenega sojenja, kar je v nasprotju z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic ter tudi Ustavo Republike Slovenije. Šlo naj bi namreč za to, da plačilni nalog ne bi vseboval izjave, posledično pa tudi ne zapisa same izjave in tudi kratke obrazložitve.

Prav tako imamo v pripravi Zakon o prekrških, pa Ministrstvo za pravosodje ne predvideva take spremembe. Težko se opredelim do vseh členov, tudi mislim, da nisem pristojna do posameznih ostalih členov, ker mislim, da je pripravljavec tisti, ki lahko poda podrobno razlago. Glede izbiranja podatkov, če prav razumem, verjetno verjetno me sprašujete za te podatke, tako telefonsko številko kot tudi elektronski naslov, v primeru za potrebe vročanja. Kolikor sem seznanjena, je to prostovoljno. In če je ta zadeva prostovoljna, je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov; v nasprotnem primeru to ne bi bilo dopustno. Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. **ALEŠ HOJS:** Hvala, spoštovana podpredsednica. Spoštovani poslanec! Temu, kar je povedala gospa ministrica, bi jaz rad dodal naše stališče. Nesporno dejstvo je, da je predlog debirokratizacije v tem smislu predlagala Policija.

pa bi težko rekel, da so človekove pravice v Avstriji ali v Italiji kaj manj zavarovane kot pri nas. Nesporno dejstvo je, da je to samo dodatna birokratska ovira. Dejstvo je, tudi če se ljudje na tak plačilni nalog pritožijo, o tem odloča v prvi stopnji komandir na policijski postaji, večinoma ali pa 99 % teh pritožb je seveda zavrnjenih, celo več. Večinoma se ljudje niti ne odločajo za te pritožbe in v vsakem primeru seveda sledi, če ljudje želijo to sodno varstvo, napotitev na sodišče oziroma k sodniku za prekrške. Zato sem bil sam mnenja, da je to izrazita pomoč Policiji, da s tem ne bo nihče ali pa velika večina prikrajšan. Plačilni listek, ki ga dobite, kot sem že povedal, v Avstriji, je recimo velik 10 krat 8 centimetrov, kamor napišejo zgolj to, po katerem prekršku oziroma po katerem členu zakona ste kaj naredili oziroma prekršili, nobene izjave ni potrebne. Težko rečemo, da v sosednjih državah ne izvajajo svojih zakonov tako, da bi tudi bilo ustrezno zavarovanje varstva človekovih pravic. Seveda je dejstvo to, kar je povedala ministrica. V medresorskem usklajevanju je bil ta člen umaknjen iz zakona, sam tega ne podpiram, moram jasno povedati, je pa seveda jasno, da tako kot v vsaki koaliciji smo tudi v tej koaliciji omejeni na koalicijske partnerje; in na žalost tega v predlogu zakona ni. Kar se tiče ostalih stvari, je tudi ministrica že jasno pojasnila. Gre za podatke o mobilni številni in elektronski pošti, ki se dajeta prostovoljno. Tudi tukaj ne vidimo nikakršnih problemov, da tega ljudje ne bi prostovoljno dali.

Elektronski naslov očitno ni problem dati pri vsaki naši registraciji preko Bookinga ali pa v množici naših elektronskih nakupov, tam to ni problem. Ko pa ti mora država nekaj vročati, so pa kar naenkrat problem človekove pravice oziroma vse tisto, kar je s tem povezano. Po mojem mnenju velika dvoličnost oziroma

elektronskega naslova. Jaz sem zgolj spraševal, kakšna ureditev bo v tem zakonu ostala. In če gre za povsem prostovoljno zadevo, vsekakor pri tem ni problema. Se pa sprašujem, kakšno debirokratizacijo potem boste na tej ravni sploh dosegli, če kakšno, če bo še vedno vročanje po pošti potekalo povsem normalno, kot je do sedaj. Če se na kratko vrnem še k tistemu delu, ministrica mi je odgovorila na vprašanje, da v okviru sprememb Zakona o prekrških tega ministrstvo ne predvideva. Minister, vi pa mi niste odgovorili glede na to, da ste rekli, da se z zadevo popolnoma strinjate: Ali bodo v okviru vašega ministrstva pri spremembah zakonodaje te spremembe na kakršenkoli način vnesene v zakon ali morebiti tudi v kakšen PKP, saj smo tam videli že polno stvari, ki tja ne sodijo, tudi z vidika vašega

ker tukaj pa je s strani stroke prišlo do hudega nasprotovanja. Glede celotnega zakona pa zgolj ena sama stvar. Številni strokovnjaki s tega področja že jasno poudarjajo, da so bili iz pogovorov izključeni. Jaz imam tudi informacije, da številna ministrstva v pogovore glede tega zakona niso bila vključena. Jaz ne vem, očitno predsednik Vlade že sam piše zakone, ko ne tvita.

Hvala. Bi še na ta del odgovorila. Glede tega je bila na vladi razprava, potem smo se poenotili, da se to tako uredi. Mislim pa, da bo Zakonodajno-pravna služba lahko povedala svoje mnenje glede tega; in seveda je potem na parlamentu, da se glede tega odloči. Hvala. Gospod minister, izvolite. **ALEŠ HOJS:** Hvala. Če začnemo od zadnjih vprašanj, gotovo bo Ministrstvo za notranje zadeve to zadevo ponovno poskušalo spraviti v Zakon o prekrških. Ne vem, zakaj ne bi. Je pa verjetno malo upanja po uspehu glede na aktualno koalicijo, saj del koalicije temu nasprotuje. Verjetno tukaj prav velikega uspeha ne bo, kar pa seveda pomeni, da bomo imeli še zmeraj izrazito birokratizirano državo in da na tem področju v tem trenutku ne bo napredka. Kar se tiče samih zakonov, je to, kar ste povedali, seveda netočno. Za pripravo zakona je bil zadolžen mag. Ivan Simič. Vlada je imenovala človeka, ki je nekako usklajeval ta prvi zakon. Jasno je bilo povedano,

Lahko pa povem, da trenutno ta zakon posega v dvajset veljavnih zakonov, torej spreminja dvajset veljavnih zakonov. Morda zdaj samo 19, ker so šli ti prekrški ven. In v tem trenutku razveljavljamo več kot 200 zakonov, kar je po mojem mnenju tudi zelo pomemben napredek. Kar se pa tiče tega, kar je že gospa ministrica povedala, pa bi jaz vseeno podal še malo bolj detajlni vpogled, saj sem na tej razpravi na odboru za državno ureditev sodeloval. Dejstvo je, da Uradni list ne vodi uradnih prečiščenih besedil. Tam boste lahko zaznali, da zmeraj piše neuradno prečiščeno besedilo ali nekaj takega. Jaz mislim, da moramo biti vsi državljani zainteresirani, da ko odpremo, na pamet govorim, Zakon o prekrških, dobimo tam zadnje prečiščeno besedilo; ne da piše, da je ta člen razveljavljen, drugega je Ustavno sodišče razveljavilo, tretjega je ne vem kaj. Mislim, da je to izrazito neposlovno, da je izrazito ovirajoče za ljudi, da to iščejo. Zaradi tega se je pojavila ideja, po mojem zelo upravičena, da bi državni uradniki, torej tisti, ki pripravljajo zakon, torej posamezno ministrstvo, vendarle naredili na koncu nek čistopis, kjer bi se videlo, kaj v tistem trenutku na koncu velja. Spoštovani poslanec, vam moram povedati, da so objave v Uradnem listu, čeprav je to državno podjetje, enormno drage, enormno drage. Objavljanje stvari v Uradnem listu je za državo izjemno drago. Sam sem prepričan, da bi večji del tega lahko naredilo uradništvo v svojem rednem delovnem času, kar pomeni, da bi stvari pocenili.

Gospod Primož Siter bo postavil vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite, gospod poslanec. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Ministrica, lep dober dan! Spregovoril bom o slovenskih glasbenih šolah, kar smo naredili tudi že na ministričini interpelaciji. Slovenske šole nasploh so bile rekordno dolgo zaprte. Odprl pa se je po tem rekordno dolgem zaprtju pouk v osnovnih šolah in glasbenih šolah, ampak v glasbenih šolah samo v delu tega individualnega pouka inštrumentov. Ampak glasbene šole v bistvu v svojem izobraževalnem delu ponujajo bistveno več kot samo učenje inštrumentov. Recimo pouk glasbene teorije oziroma solfeggia in nauka o glasbi, ki se izvaja v učilnicah podobno kot pouk v šolah, torej ex cathedra, ostaja še vedno ohromljen, ne glede na to, da so se šole že odprle. Ostaja ohromljen, na daljavo. Podobna usoda pa je z nerazumnim podaljšanim zaprtjem doletela tudi oddelke baleta in sodobnega plesa na glasbenih šolah. Ministrica, na vas so vprašanja in pobude, zakaj je temu tako in kako se da stvari spremeniti, naslovili tako krovna organizacija glasbenih šol kot iniciative pedagogov, plesnih pedagogov in tako naprej. Izrazili so nujo po čimprejšnjem odprtju učilnic za solfeggio in nauk o glasbi ter spraševali o vzrokih za tako dolgo zaprtje vadb v plesnih in baletnih oddelkih javnih glasbenih šol

Zakaj glasbene šole ne smejo odpreti učilnic za pouk solfeggia in nauka o glasbi, če so učilnice v normalnih šolah odprte? Zakaj ni ministrstvo za šolstvo ob odprtju zasebnih športnih in društvenih vadb dovolilo tudi odprtje pouka sodobnega plesa in baleta na slovenskih javnih glasbenih in baletnih šolah? Zakaj se ministrstvo ne odziva na pozive glasbenošolskih organizacij ter iniciativ glasbenih, plesnih in baletnih pedagogov, ko kličejo po pogovoru in ko kličejo po predstavitvi strokovnih mnenj? In zadnje vprašanje v tem sklopu: S katerimi programi bo ministrstvo nadomestilo manko v pedagoškem razvoju mladih glasbenic in glasbenikov oziroma plesalk in plesalcev, baletk in baletnikov? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite, imate besedo. **DR. SIMONA KUSTEC:** Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovani poslanec Siter, spoštovani poslanke in poslanci! Drži; tako kot povsod drugje je tudi na polju glasbenega izobraževanja tale tale epidemija pustila svoje posledice, svoj pečat. Lahko povem, da se zelo skrbno in sprotno odzivamo, predvsem skozi spremljavo stanja in ocene, jo, kot veste, delamo skupaj z epidemiološkim in zdravstvenim delom stroke, kdaj je šolski prostor tudi na polju glasbenega izobraževanja varen, da se to izobraževanje lahko izvaja tudi v prostorih šole. Kot veste, je za ta individualni del pouka to bilo zagotovljeno že takoj v trenutku, ko smo ponovno odprli ta prvi pomemben segment osnovnih šol; prav tako pa smo ravno z današnjim dnem tudi v javnih šolah ponovno omogočili izvedbo izobraževanja sodobnega plesa in baleta, seveda pod zagotovljenimi epidemiološkimi pogoji in ukrepi,

res pa je to, kar izpostavljate, da ta skupinska vadba in tudi izobraževanje, vključno tudi s poukom nauka o glasbi, solfeggia, orkestrov, komorne igre, pevskega zbora, predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, pa še vedno žal ta trenutek poteka na daljavo. Ena izjema je v teh primerih, in sicer tista izjema, ki jo tudi odlok zagotavlja. To je možnost, da se pouk kateregakoli od naštetih predmetov za katerokoli skupino, za katerega šola presodi, da je nujno potreben za nemoteno nadaljevanje oziroma zaključevanje izobraževanja učencev, da se v teh primerih, če je to nujno potrebno, lahko pouk izvede tudi v prostorih šole. Kaj to konkretno pomeni? To konkretno pomeni – kakšni sprejemni izpiti, kakšne priprave na tekmovanja in tako naprej. naprej. To izjemo se dopušča, vendar pa je treba spet zelo zelo izpostaviti, da gre za ta tip izobraževanja, kjer so medsebojni stiki tako zelo tesni, da je previdnost še posebej potrebna. Dodatni razlog je pa ta, da v te razrede prihajajo učenci in učenke iz drugih primarnih tako imenovanih mehurčkov, kar pomeni, da pride spet do ene mešanice in vzpostavitve enega čisto novega mehurčka, kar pa, vemo, s tega zdravstveno-epidemiološko-strokovnega dela viša tveganje za okužbe.

po naših informacijah, po poročilih s strani glasbenih šol ta trenutek poteka dobro, poteka nemoteno. Je pa res, da poteka v nekih oblikah videokonferenčnega izobraževanja, ki pa so ga učitelji in učiteljice tudi zelo dobro prilagodili, da recimo posredujejo učencem fotografije izdelkov, avdio- in videoposnetke, na katere potem dajejo povratne informacije, izpostavljajo tisto, kar je preko izobraževanja na daljavo najbolj optimalno ta trenutek izvajati, predvsem utrjevanje, ponavljanje učne snovi. Obravnava nove učne snovi in vsebin pa je obogatena z jasnimi kratkimi navodili, ne prezahtevnimi, ne predolgimi dejavnostmi za učence, s posnetki ritmičnih in melodičnih narekov za učence in tako dalje. Hočem povedati to, da je ta strokovni moment in odziv s strani učiteljev izrazito izrazito pozitiven in tudi

manko v znanju zaradi tega, ker pač izobraževanje poteka tako, kot poteka. Absolutno na podlagi ene strokovne presoje in strokovnih usmeritev, ki jih bodo za to dali ti strokovni deli, mi pa jih bomo seveda vsekakor podprli.

dve stvari tukaj ostajata odprti. Eno je sodobni ples in balet. Nihče ne dvomi v to, da je smiselno ob višku epidemije ljudi čim manj združevati skupaj. Glavno vprašanje ostaja: Zakaj so bile zasebne plesne šole lahko odprte že 12. februarja, javne baletne šole in šole sodobnega plesa pa ne? Pa vemo, da je v javnem šolskem sistemu bistveno bolje poskrbljeno za epidemiološki in tudi strokovno-pedagoški del. Drugi del pa nauk o glasbi oziroma glasbena teorija. Pomemben del, ker je to dejansko celotna teoretska podlaga za cel pedagoški proces.

in se ustvarja mehurček, ki tudi združuje mehurčke iz tridesetih različnih koncev; na tej strani imamo pa pouk nauka o glasbi, kjer je v povprečju, tako pravijo pedagogi, od 8 do 15 otrok dvakrat na teden po eno uro. Manj ljudi, bistveno lažje je spoštovati vse ukrepe, manj kaosa. Saj vemo, kakšni so otroci; ampak se da. In tudi sami pedagogi so vas naslovili z vprašanjem, zakaj se tega enostavno ne da narediti. Zakaj z njimi ne, recimo z vodstvi zasebnih klubov pa ja? Zakaj v osnovnih šolah ja, pri njih pa ne? Še enkrat poudarim, glasbena šola ni prostočasna dejavnost, ampak je zelo resen izobraževalni proces.

posameznik, kot nekdo, ki vstopa po lastni volji v zasebno sfero, nekaj prevzameš kot tveganje; in takrat, ko pride do tovrstnega, recimo temu v narekovajih, tveganja, to odgovornost prevzame javni prostor. In javne šole so

da se ta dejavnost lahko izvaja in da so lahko učenci, zaposleni in v primeru šol tudi starši pomirjeni in vedo, da se bo to zgodilo na en maksimalno varen način v danih razmerah, takrat je to možno. In ta ocena s strani vseh nas, ki imamo to odgovornost odločanja, je v primeru glasbenih šol ta trenutek takšna, kot sem jo opisala.

omenjenimi ključnimi skupinami, predstavniki Zveze slovenskih glasbenih šol. Mimogrede, dobila sem eno prijazno pismo zahvale

za njih vsekakor dolgo pričakovano spremembo tega odloka in omogočili, da se dovoljuje tudi pouk plesnega programa baleta in plesnih pripravnic od današnjega dneva dalje. Je pa, kot rečeno, treba vseeno nekako res poskrbeti za varnost v tem maksimalnem smislu. Zakaj smo to tudi lahko naredili? Ker nam je zdaj ta sistem tedenskih testiranj dobro stekel, ker nam ravno sedaj tečejo aktivnosti cepljenja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju kot te prednostne skupine. V tem smislu so vse to tisti ukrepi, ki še dodatno pomagajo pri tem, da se lahko počasi vračamo v nek običajen tok, čeprav je še vedno virus še kako močno prisoten ta hip. Tudi zaradi tega, ker se je nekako ta kultura tudi v šolskem prostoru bistveno spremenila, ker vsi razumemo, zakaj je treba nositi maske, da so to na nek način ene vstopnice, ki lahko omogočajo eno varno izobraževanje tudi v javnih prostorih.

Učitelji so sicer, kot ste rekli uvodoma, dobro posvojili delo na daljavo, očitek ne gre na njih, ampak so tudi cel čas pozivali, da tako se ne da in da bi vsaj tako kot privatne šole. Ne, nič nadstandardnega niso zahtevali oziroma klicali k ničemur. In tukaj tudi moja glavna kritika dela te vlade nasploh, poleg nepotrebnih represivnih ukrepov pa vsesplošne privatizacije vsega, je predvsem to neupoštevanje stroke. Tudi pedagogi so sami cel čas teh nekaj mesecev oziroma skoraj celo leto epidemije klicali po rešitvah in razlagali, kakšna je situacija. Najbolj boleče je še posebej takrat, ko gre za najšibkejše, kot so recimo starostniki v domovih ali pa otroci v izobraževalnem sistemu, vlada potem ne upošteva stroke, to je trend, ki ga opažam na vseh ravneh. To ni kritika samo na vas, ampak lahko razširim na celotno ministrsko vrsto. Z nekimi ukrepi, ki niso premišljeni, se povzroča več škode kot koristi, še posebej če govorimo o najšibkejših, kar otroci v izobraževalnem sistemu so. Glasbena šola ni prostočasna dejavnost, kot sem že povedal, je nekaj, kar je vpeto v nek resen kontinuiran izobraževalni proces, ki se začne v pripravljalnici, ki so, mimogrede, še vedno zaprte, pa vse do potencialne akademske ali pedagoške glasbene kariere, če hočete. In letos smo navkljub temu, da imamo v slovenskem javnem glasbenem sistemu 64 glasbenih šol, 2 tisoč zaposlenih, 25 tisoč šolark tisoč šolark in šolarjev, smo v zadnjem letu priča razgradnji tega sistema popolnoma po nepotrebnem. Samo zato, ker ta komunikacija med stroko in ministrstvom ni stekla pravočasno in tako, kot bi morala. In zaradi tega razpadajo oddelki, vpis se manjša, posledično so pod vprašajem zaposlitve pedagoginj in pedagogov. In to so resni dolgoročni učinki epidemije. Nihče ne očita nikomur epidemije, ampak način, kako se ga pa naslovi z upoštevanjem ali neupoštevanjem stroke, je pa stvar politične odločitve. In na vse to so pedagogi že opozorili. opozorili. Spoštovana podpredsednica, ključno vprašanje ostaja, zakaj Vlada z ukrepi dovoljuje delovanje zasebnih klubov, ki na ljubiteljski, prostočasni dejavnosti na otrocih ustvarja dobiček, in zavira delo javnih glasbenih šol, katerih cilj je, da smo kot družba glasbeno in plesno izobraženi. Vprašanje, ali Vlada želi razgraditi javno šolstvo tudi v delu glasbenih šol, ki ga naslavljajo oziroma odpirajo pedagogi, torej je na mestu, zato pozivam Državni zbor, da tudi v tej smeri opravi razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Državni zbor bo o vašem predlogu odločal jutri v okviru glasovanj. Zdaj pa nadaljujemo. Gospod Soniboj Knežak bo postavil vprašanje ministru za finance mag. Andreju Širclju ter ministru za javno upravo gospodu Boštjanu Koritniku. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Vprašanja sem naslovil na oba ministra, ker se mi zdi, da tematika zadeva delokrog njunih ministrstev. Spoštovana ministra, predlagani zakon o debirokratizaciji v javnosti dviguje kar precej prahu. Zakonu, ki ga je pripravil tako imenovani Strateški svet za debirokratizacijo, naj bi nasprotovala celo Služba Vlade za zakonodajo, kljub temu pa je zakon na svoji 65. redni seji nedavno sprejela vlada. sindikatov Slovenije je o predlaganem zakonu, ki je krožil v javnosti, recimo zapisala, da se uporablja debirokratizacija kot pretveza za ukinjanje solidarnosti. Predlog zakona o debirokratizaciji namreč vsebuje tudi poseg v Zakon o prispevkih za socialno varnost, s katerim se ukinja obračunavanje prispevkov za socialno varnost, ko le-ti presežejo znesek 6 tisoč evrov. Zato vaju, spoštovana ministra, sprašujem: Na kakšen način poteka oziroma je potekalo medresorsko usklajevanje, socialni dialog in javna obravnava glede predloga zakona o debirokratizaciji? Kakšne posledice za javne finance naj bi imel predlagani zakon o debirokratizaciji? Kakšno

hvala, predsedujoča. Spoštovani gospod poslanec, hvala za vprašanje. Kot ste tudi že sami ugotovili, nisem edini pravi naslov, ker gre v primeru zakona o debirokratizaciji za nekoliko drugačen zakon, kot je to običajno, ker kot samostojni zakon posega v več predpisov, ti pa so v pristojnosti različnih resorjev. Zato smo tudi kot predstavniki Vlade, ki bodo ob obravnavi zakona sodelovali pri delu Državnega zbora, našteti ministri različnih resorjev. Gre pa sicer za izjemno pomemben zakon, ki bo naenkrat posegel v vrsto administrativnih ovir, ki otežujejo življenje naših državljanov. Prav zato tudi je postopek priprave tega zakona potekal nekoliko drugače kot sicer. Bistveno bolj intenzivno je bilo usklajevanje med resorji, saj kot krovni zakon odpravlja birokratske ovire na več različnih področjih. Tako lahko vsaj za področje Ministrstva za javno upravo povem, da prinaša bistvene poenostavitve na področju poslovanja državljanov z državo, saj prvič v zgodovini prinaša tudi pravila glede vročanja državljanom preko elektronske pošte. Tukaj bi rad poudaril, da gre za prostovoljnost, ki jo v medijskih zapisih pogosto pogrešam, torej temelji na prostovoljnosti; in to večino tistih pomislekov, ki so bili glede te rešitve izpostavljeni v javnosti, ovrže. To pomeni, da bo državljan, ki bo to želel, poudarjam – želel, ob oddaji vloge napisal, da naj se mu odločba ali pa sklep vroči preko elektronske pošte; in država se bo tega morala držati. Gre pa vsekakor za pomemben korak pri poslovanju državljanov z državo pa tudi za pomemben korak pri nadaljnjem razvoju digitalizacije javne uprave. Seveda vlada želi, da tako pomemben zakon, ki bo tako pomembno vplival na vsakdanje življenje državljanov v razmerju do države pa na poslovno okolje v Sloveniji, začne veljati čim prej, zato je po zelo intenzivnem usklajevanju, v katerega so bili vpleteni skoraj vsi resorji, določila besedilo zakona in ga posredovala v zakonodajni postopek. Seveda pa vlada ostaja zavezana socialnemu dialogu in usklajevanju s socialnimi partnerji. In še pred sprejetjem zakona na seji vlade je bila sklicana seja Ekonomsko-socialnega sveta, ta bo 24. marca ob 9. uri, z eno samo točko dnevnega reda, torej obravnavo tega zakona. Mi pričakujemo razpravo, izmenjavo mnenj, sem pa prepričan, da se bodo na koncu vsi socialni partnerji strinjali, da zakon prinaša vrsto dobrih rešitev. Hvala.

računamo, da naj bi zakon ob upoštevanju manjšega priliva v pokojninsko in zdravstveno blagajno ter večjega priliva v proračun iz naslova dohodnine, iz naslova davkov od dohodkov pravnih oseb, ker na to bo imela ta rešitev malenkost povečanega priliva davka na dodano vrednost, ocenjujemo, da naj bi imel negativni vpliv 70 milijonov. Sčasoma pa računam, da ko bodo ugodnejši pogoji za zaposlovanje visoko kvalificiranih ljudi, ljudi, ki prinašajo večjo dodano vrednost, bo ta negativni vpliv izničen in bo seveda samo konkurenčno okolje zagotavljalo to, da se bodo podjetja

so pri nas tista delovna mesta, ki so najproduktivnejša, ki prinašajo najvišjo dodano vrednost in ki so tudi najbolj plačana, zelo visoko obdavčena oziroma plačajo visoke dajatve. Ti prispevki niso davki v neposrednem pomenu besede, ampak so dajatve. In zaradi tega tudi zapuščajo številni ljudje

do kje seže ta solidarnost, to se pravi, ali gre tukaj za čisto absolutno solidarnost ali ne v tem sistemu. Bi pa še to omenil, da takšen sistem že poznamo pri obračunu prispevkov od …

Sindikati sicer trdijo, da bi bil bolj ustrezen naziv temu kapitalistična kučma. Ta ukrep omejuje to, da bi pri 6 tisoč evrov bruto vzpostavili progresivno višanje prispevkov za socialno varnost. Se pravi, da tisti, ki imajo plačo 7

zavračajo z argumentom, da ta socialna kapica s tako visoko mejo pravzaprav ne bi razbremenila inženirskih kadrov, ampak zlasti menedžerje. Sindikati uvedbi socialne kapice ostro nasprotujejo predvsem zaradi tega, ker bi zmanjšala prihodke v blagajno socialnega zavarovanja ter imela vpliv tudi na javne finance. Precej kritik je bilo slišati tudi glede načina same priprave tega zakona. V krovni mreži nevladnih organizacij opozarjajo, da je bil zakon o debirokratizaciji napisan brez javne razprave in posveta s strokovnjaki. Menijo, da zakonov odslej očitno ne pišejo več na pristojnih ministrstvih, ampak kar v Kabinetu predsednika Vlade. Za potrebe vložitve tega zakona – naj vas samo spomnim – ste spremenili tudi Poslovnik Vlade Republike Slovenije, ki je spremenil oziroma povečal krog kvalificiranih pooblaščenih predlagateljev gradiva. tem predlogom zakona vlada uvaja vzorce interventne zakonodaje iz obdobja epidemije v zakonodajo, ki z izrednimi razmerami nima nikakršne zveze, saj je to tudi eno od opozoril sindikatov. Spoštovana ministra, sprašujem vaju: Kaj bosta storila, da se v prihodnje tovrstna zakonodaja ne bo sprejemala brez javne razprave in tudi obravnave na Ekonomsko-socialnem svetu? Hvala.

svetom; v interesu vlade je, da ta zakon začne veljati čimprej, ker prinaša koristne spremembe za vsakdanje življenje državljanov in poslovnega okolja. Obravnavo na Ekonomsko-socialnem svetu bo bo zakon imel v sredo ob 9. uri zjutraj in jaz verjamem, da bomo našli tudi ustrezen modus operandi za naprej.

Na seji, kjer je bil ta zakon sprejet, Služba Vlade za zakonodajo temu ni nasprotovala, tudi to moram zanikati. To povezujem tudi s tem, koliko je bilo javne razprave. Mislim, da je javna razprava potekala v zadnjih šestih, celo devetih mesecih o tem, kakšne ukrepe je sprejel Svet za debirokratizacijo. Mislim, da je mag. Ivan Simič predstavljal te ukrepe tudi vsem poslanskim skupinam.

Jaz se težko strinjam s tem, da te razprave oziroma tega dejansko ni bilo. Mislim, da je bilo tudi iz teh razprav povzeto nekaj rešitev v zvezi s tem, določene rešitve, kako se pripravlja. V zvezi s tem težko rečem, da javnost ni seznanjena ali pa različne javnosti niso bile seznanjene z vsemi rešitvami. Ti

in sem kot tak tudi trdno prepričan, da morajo biti vključenost, komunikacija, poslušanje in nenazadnje tudi slišanje v tej državi postulati medsebojnega spoštovanja in kot taki tudi eni od temeljev neke uspešne, strpne in solidarne družbe.

sveta, pa še kakšni pogovori na tem organu tudi nakazujejo v smeri, da se pridete pogovarjati, niste pa nas pripravljeni slišati oziroma prisluhniti tudi nam. Skratka, da je to enostranski monolog. Če grem v skladu s tem, kar sem rekel, upam, da – malce za šalo, malce pa zares – ne bo vlada debirokratizirala tudi tega socialnega dialoga, ker gre v bistvu, če poenostavim, tudi za neko administrativno oviro, ki jo

Hvala lepa. Tudi o vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. Sedaj pa bo mag. Andrej Rajh postavil vprašanje ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku ter ministru za infrastrukturo gospodu Jerneju Vrtovcu. Izvolite, gospod poslanec. Spoštovana podpredsednica, spoštovana ministra! Vlada je prejšnji teden objavila dokument Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega pravičnega prehoda. Nobena skrivnost ni, da se ta strategija prvenstveno nanaša na Šaleško regijo. Ker je med največjimi prioritetami Slovenije in celotne Evropske unije prehod v zeleno gospodarstvo in brezogljično družbo, družbo, je žal to povezano tudi z ugašanjem in zapiranjem številnih s tega vidika obremenjujočih dejavnosti. In s posledicami zapiranja Premogovnika Velenje so povezana številna vprašanja – socialna varnost in prihodnost ljudi, sanacija degradiranih območij in prestrukturiranje regije, energetska samooskrba in varnost Slovenije ter ekonomske posledice. Seveda pa imamo v Sloveniji s takimi strategijami žal slabe izkušnje. Spomnimo se samo zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Če se ne motim, je bil zakon o zapiranju sprejet celo leta 2004. Porabljena so bila velika sredstva, a na koncu se je v bistvu v lokalnem okolju delalo kontra zapiranju, celo študije o odpiranju novega rudnika Brnica novega rudnika Brnica so se delale še skoraj celo desetletje. Tak način delovanja je takrat potisnil rudarje v zelo veliko stisko. Spomnimo se njihove zadnje stavke leta 2014, ki jo je razrešila tedanja predsednica Vlade Alenka Bratušek, ki je odšla k rudarjem in rešila njihovo stisko. Sedaj se nekaj podobnega najavlja, podobnega najavlja, ne sicer v takem smislu, ampak zapiranje rudnika se najavlja sedaj tudi za Šaleško dolino. In to dejstvo postavlja številne delavce v zelo veliko

družbe znani že vsaj 20 let, ne želimo, da se enaka stiska, kot so jo doživeli rudarji v Trbovljah in Hrastniku, ponovi v Velenju. Zato oba ministra sprašujem: Kakšne ukrepe bo Vlada sprejela za zagotavljanje socialne varnosti in prihodnosti ljudi? Kaj bo storila za sanacijo degradiranih območij in prestrukturiranje regije?

Najlepša hvala za vprašanje. Moje ministrstvo je 15. 3., torej pretekli teden, v javno obravnavo dalo strategijo o izstopu iz premoga, ki enostavno predvideva, da bo Slovenija prenehala izkoriščati lignit za proizvodnjo električne energije najkasneje leta 2033. Šele s prenehanjem rabe premoga za proizvodnjo elektrike v Tešu se pa šele zaustavi šele zaustavi aktivni kop v rudniku in začne zapiranje samega Premogovnika Velenje. Letnica 2033 je, gospe in gospodje, povsem realna, tudi popolnoma dosegljiva. Omogoča dovolj časa skupini HSE za vse prilagoditve in tudi za odločitev o nadaljnji rabi energetske lokacije ter same same priprave za zapiranje. Če se je Poljska, govorim o Poljski, ki je še danes povsem odvisna, zelo visoko odvisna od premoga, če se je Poljska zavezala, da bo v manj kot dvajsetih letih zaprla večino svojih termoelektrarn in tudi rudnikov, gospe in gospodje, to zmore tudi Slovenija. Le da Poljska nima lignita v rudnikih, ga ne kopljejo, ampak ga imajo veliko bolj enostavno na površju. Pri določitvi, ali pa potem naknadno odločitvi, te letnice je medresorska delovna skupina šestih ministrstev upoštevala več dejavnikov. To ni bila odločitev samo našega ministrstva, ampak več ministrstev. Najpomembnejši Najpomembnejši element pa je zagotovo okoljsko poročilo, finančna stabilnost skupine HSE zaradi visokih cen emisijskih kuponov, potem tudi mednarodnoprimerjalni vidik, saj po letu 2030 načrtuje rabo premoga samo še peščica držav članic Evropske unije, in tudi možnost črpanja EU-sredstev za gospodarsko prestrukturiranje. Zanesljivo oskrbo električne energije je treba pogledati celovito in ob tem upoštevati tudi vse obveznosti države, ki izhajajo iz naslova zniževanja emisij, izboljšanja energetske učinkovitosti in tudi doseganje ciljev

tudi prenavljal v letih 2023–2024. Ker je proizvodnja električne energije podvržena tržnim pravilom, pobuda za rabo energetske lokacije torej ostaja v rokah HSE.

bi bil vsak okoljski minister – vesel, ker gre za najbolj ambiciozen scenarij. Bi pa želel ob tem le izpostaviti nekaj pomembnih dejavnikov, ki jih mora vlada upoštevati ob takih odločitvah, pa verjetno tudi parlament. Nekaj tega je že naštel moj kolega minister Vrtovec, jaz bi pa izpostavil še zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo in samozadostnost Slovenije pri oskrbi z električno energijo. To so tudi cilji, ki smo jih zapisali v dolgoročno strategijo razogljičenja. Na račun razogljičenja ne sme biti okrnjena zanesljiva oskrba slovenskih potrošnikov in slovenskega gospodarstva z električno energijo. Dodal bi pa temu še socialni vidik, ki ste ga izpostavili. Vse to je izredno pomembna zadeva. Ko bo vlada tehtala te odločitve o tako ambicioznem zelenem prehodu oziroma opustitvi rabe premoga, mora, najmanj kar je, imeti odgovore na vsa ta vprašanja, ki jih danes nima, moram reči, ki ste jih izpostavili. To se pravi, še posebej socialni vidik, posebej tudi zanesljiva oskrba. Danes v nobeni tovarni ne znajo več, kaj šele v javni upravi, izračunati plač zaposlenih brez uporabe električne energije, sodobne tehnologije, komunikacijske tehnologije. Četrta industrijska revolucija, vse to temelji na elektriki, elektromobilnosti; in zato je zanesljivost tudi zelo pomembna. Gre za celovito, kompleksno problematiko, kjer bo še kar nekaj besed do končne odločitve.

premoga. Ali to pomeni, da bo Termoelektrarna Šoštanj uvažala premog iz tujine? Kje bomo nadomestili vir, če bomo Termoelektrarno Šoštanj opustili? A bomo gradili jedrsko elektrarno 2? Kako je z mestnimi elektrarnami in decentralizirano proizvodnjo? Vemo, da je že sprejeta sprejeta ustrezna uredba, ki omogoča decentralizirano proizvodnjo nekako po principu zadružništva, to je storila vaša predhodnica. Zanima me v Kakšne vplive bo to imelo na poslovanje te skupine HSE? Vemo, da je z obratovanjem Termoelektrarne Šoštanj vezan tudi poroštveni zakon in številne kreditne pogodbe. Vemo tudi, da je od tega odvisna celotna slovenska energetika, da ta slovenska energetika nekako funkcionira po sistemu transfernih cen,

subvencionira dražjo proizvodnjo v Termoelektrarni Šoštanj, tako da so v bistvu od teh ukrepov odvisna delovna mesta v dveh regijah, torej vzdolž dravske doline in v Šaleški dolini. Mene zanima, ali lahko kaj več poveste o ohranjanju delovnih mest. V kaj bodo šli rudarji? To ni enostavna odločitev, zato je to odločitev treba sprejeti čim prej, da bodo pripravljeni na vse izzive. In kot smo mi že leta 2014 pokazali, kako se na primeru Rudnika Trbovlje-Hrastnik

glede prestrukturiranja regije, to je enostavno. Mi moramo iti v to, v to smo prisiljeni. In Šaleška regija se bo morala prestrukturirati. To ni samo

60 milijonov evrov izgube, so cene električne energije takšne, kot so, in smo v bistvu ena izmed zadnjih držav v Evropski uniji, kjer imamo letnico še vedno na 2030, ampak v redu. Glede ostalih stvari pa samo en element. Kje bomo nadomestili, je bilo tudi vprašanje. Jaz sem pristaš tega, da tudi manko nadomeščamo z jedrsko energijo. In upam, da bo Državni zbor, še prej pa Vlada bila soočena s tem elementom v čim krajšem možnem času, da bomo o tem razpravljali čim prej tudi v Državnem zboru, se naknadno seveda tudi odločili, tako kot je prav, ker druge izbire praktično več nimamo.

tudi možnost drugega bloka nuklearke. In jaz sem pristaš tega. V nadaljevanju pa prosim gospoda Vizjaka, da bi kaj dodal, ker oni pripravljajo tudi podnebni načrt v zvezi

je praktično prestala javno obravnavo. Ta trenutek je v vladni proceduri in bo na Vladi predvidoma sprejeta v roku manj kot mesec dni, kar pomeni, da potem roma v parlament. Bistvo te strategije je prav to, kar sva oba izpostavila, tako poslanec z vprašanjem kot tudi jaz s predhodnim odgovorom. To je, da mora biti Slovenija samozadostna glede preskrbe z električno energijo. Upoštevati moramo, da se bo do leta 2050 se podvojila, približno za 50 povišala poraba električne energije zaradi elektromobilnosti. Torej vidimo rešitve v določenih novih tehnologijah, tudi v nadaljevanju jedrske opcije pa tudi v manjših proizvodnih enotah na regijski in občinski ravni.

Hvala lepa. Čeprav se vsi nekako zavedamo vseh teh izzivov, ki so pred nami, in se nekako tudi v enem delu zagotovo strinjamo, jaz predlagam, da o tem opravimo eno širšo razpravo v Državnem zboru; in to posebej zaradi tega, ker je za nas v stranki SAB zelo pomembna socialna varnost in prihodnost delavcev. Kot smo jim mi leta 2014 pokazali, kako se rešijo težave rudarjev v Rudniku Trbovlje-Hrastnik, tako obljubljamo, da nobenega rudarja v Šaleški regiji ne bomo pustili samega in brez dela. Velikokrat je rudarje politika pustila na cedilu. V SAB bomo vaši prvi branilci vaših pravic. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, je tudi odgovor na to, ali se bo po zaustavitvi premogovništva v Šaleški dolini premog uvažal od drugod. Tega odgovora nismo dobili. To je pomembno, ker potem to odpira druga vprašanja in druge ekonomske posledice, ki so na to vezane. Spomnimo se samo na državno poroštvo za izgradnjo Termoelektrarne Šoštanj, za katero jamči država. Vemo, da se Vemo, da se tudi emisijski kuponi dražijo. Mi preprosto želimo samo to, da se zgodba, ki smo ji bili priča v Zasavju, dokler ni vlade prevzela Alenka Bratušek, ki je situacijo razrešila, ne bo ponovila v Šaleški dolini. Mi za rudarje želimo prihodnost in razvoj; in to za celo Šaleško regijo. In to ne na tak način, da bi se te ljudi zavajalo. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Spoštovani gospod minister Janez Cigler Kralj! Leta 2018 je nastal strokovno nesprejemljiv priročnik Smernice za spolno občutljivo rabo jezika, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki med možnostmi za spolno vključujočo rabo navaja podčrtaj za izražanje spolne nebinarnosti. Navajam primeroma: »Za izražanje vključenosti vseh družbenih spolov se uveljavlja podčrtaj. Po podčrtaju navedemo le spremenjeni del besede, enako kot pri poševnici in vezaju.

Podčrtaja v Slovenskem pravopisu, ki predpisuje rabo slovenskega knjižnega jezika, ni, zato je nesprejemljiv tudi v priročniku. Drugi razlogi za zavrnitev podčrtaja so, da ne upošteva slovenske skladnje, ki predvideva ujemanje samostalnika s pridevnikom in glagolom, rezultat takega pisanja pa so neberljiva in nejasna besedila, kar je za uradovalni jezik nesprejemljivo. Raba podčrtaja za izražanje spolne nebinarnosti je omejena na institucije LGBTIQ, od tod pa se širi v institucije in politične stranke, ki jih uvajajo s pozicij moči. To se je dogajalo pod bivšo vlado, ki je več ni, zato verjamem, da boste zamenjali tudi sporno besedilo. V pričakovanju podpiranja slovenskega knjižnega jezika, katerega del je tudi slovenski pravopis brez podčrtaja za izražanje spolne nebinarnosti, vas sprašujem: Ali boste začeli postopek za spremembo omenjenih Smernic? Hvala lepa.

Najprej pojasnjujem, da so Smernice za spolno občutljivo rabo jezika nastale leta 2018 v okviru neformalne delovne skupine, ki so jo sestavljali predstavniki in predstavnice Sektorja za enake možnosti v okviru ministrstva, ki ga vodim; poleg njih pa še predstavniki Slovenskega prevajalskega oddelka Generalnega direktorata za prevajanje Evropske komisije ter posamezniki in posameznice iz slovenske jezikoslovne in prevajalske stroke. Gre za dokument, v katerem so na enem mestu zbrana obstoječa jezikovna sredstva in načela, ki jih je mogoče uporabiti, če želimo namesto tako imenovanega generičnega ali nevralnega moškega spola uporabiti jezik, ki je spolno občutljiv in spoštuje načelo enakosti spolov. Gre torej za pregled jezikovnih rab, ki so bolj ali manj prisotne v govornem in pisnem izražanju, pri čemer je pomembno poudariti, kar je zapisano v uvodu Smernic, navajam: »Ugotovitve in priporočila z osnovnimi navodili, strnjenimi v pričujočih smernicah, ničesar ne zapovedujejo.« Izpostavljeno je tudi, »da bo jezikovna raba nekatere od rešitev opustila in da se bodo v jeziku spontano ali načrtno pojavili novi prijemi«. Zapis moške in ženske oblike s podčrtajem je v teh smernicah naveden kot inovativni vključujoči zapis, ki se uveljavlja za izražanje vključenosti vseh družbenih spolov. Naveden je kot eden od primerov, ki naj bi se v praksi pogosto uporabljal in – kot ugotavlja gospa poslanka – ga večinoma uporabljajo LGBTIQ skupine oziroma institucije. Strinjam se, da takšen način zapisa ni najbolj primeren za pisanje uradnih besedil. Smernice priporočajo, da se uradna besedila pišejo v obeh slovničnih oblikah oziroma se v primerih, ko bi takšno navajanje preveč obremenilo besedilo, ob prvi omembi v oklepaju ali opombi navede, da se v nadaljnjem besedilu določena oblika uporablja za moški in ženski spol, tako kot tudi določa Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije za zakone. Hvala lepa.

Potem pa nadaljujemo. Gospod Igor Peček bo postavil vprašanje ministru za zunanje zadeve dr. Anžetu Logarju, ki je odstoten, ter ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister! V osnutku prednostnih nalog smo že v času vlade Marjana Šarca izpostavili Zahodni Balkan kot enega prioritetnih področju v okviru zunanje politike in povezovanja z državami izven Evropske unije. Prav tako pa si je Slovenija vedno prizadevala za pomoč Zahodnemu Balkanu v približevalnem procesu Evropski uniji, državam na Zahodnem Balkanu smo namenili tudi visok delež razvojne pomoči. Tudi v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije bo Zahodni Balkan ena izmed prioritet. Med prednostnimi nalogami razvojne pomoči pa bo tudi pomoč na področju okolja. Oktobra leta 2020 je Evropska komisija predstavila gospodarski in naložbeni načrt za Zahodni Balkan, katerega namen bodo predvsem investicije v zeleni in digitalni prehod. Te bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest in trajnostni rasti. Del načrta je tudi uvedba Zelene agende za Zahodni Balkan, ki bo omogočila podporo držav članic Evropske unije in s tem tudi na nek način obvezala Slovenijo pri soočanju s problematiko onesnaževanja v okviru trajnostne rasti. Poseben pomen bo dan razogljičenju, čisti energiji, čistejšemu okolju in digitalni preobrazbi. Slovenija pa je v zadnjem letu v primerjavi z letom 2019 beležila povečanje količine izvoženih odpadkov kar za 50 % in skoraj 70 % izvoznih deklaracij je namenjenih v Bosno in Hercegovino ter v Srbijo. Predvsem gre za izvoz odpadkov, vezanih na plastiko, papir, odpadne kovine in nekovine. Po mojem mnenju ravnanje Republike Slovenije ne predstavlja ravno dobrega zgleda in zdi se, kot da ne ravna v skladu z ravnokar sprejeto in omenjeno Zeleno agendo za Zahodni Balkan. Zato vas, spoštovani minister, v zvezi s tem sprašujem: Kje je razlog, da prihaja do takšnega povečanja izvoza odpadkov? Kako si bo Slovenija prizadevala v naslednjih letih za spodbujanje ozelenitve in trajnostne rasti na Zahodnem Balkanu? Ali se v času predsedovanja Republike Slovenije predvideva tudi kakšne posebne projekte s področja varovanja okolja na Zahodnem Balkanu? Vem, da mi na vsa vprašanja sami ne morete odgovoriti, zato bom

Spoštovani poslanec, hvala lepa za vaše vprašanje. V kontaktu z Ministrstvom za zunanje zadeve smo prejeli tudi njihov odgovor in vam ga bom prebral, tako da bomo celovito odgovorili na vaše vprašanje. Voditelji držav Zahodnega Balkana so na virtualnem vrhu Berlinskega procesa novembra lani sprejeli deklaracijo o skupnem regionalnem trgu, ki bo omogočal poglobljeno regionalno gospodarsko povezovanje, s ciljem približevanja regije enotnemu trgu Evropske unije; in deklaracijo o Zeleni agendi za Zahodni Balkan, katere cilj je sprostitev gospodarskega potenciala zelenega, nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva ter obravnava glavnih gonilnih sil podnebnih sprememb. Vsebuje jasno regionalno zavezanost k petim stebrom. Prvi steber – podnebje, energija, mobilnost. Drugi – krožno gospodarstvo. Tretji – zmanjševanje onesnaževanja. Četrti

Pri procesu dekarbonizacije bo ena izmed prioritet Republike Slovenije dogovor o tranziciji oziroma prehodnem obdobju pri uveljavljanju ocene za izpuste CO2. To je ena ključnih zadev, če hoče Zahodni Balkan zmanjšati razvojni razkorak z Evropsko unijo. Ena od prioritet bi lahko bila tudi promocija možnosti in konkretnih rešitev zmanjševanja ogljičnega odtisa na obrabnem področju. Pri trajnostni infrastrukturni povezljivosti bi lahko bile prioritete naslednje: železniška InterCity povezava med vsemi balkanskimi glavnimi mesti, koridor 10 oziroma Alpsko-zahodnobalkanski koridor, to je multimodalnost tega koridorja. Potem je ustrezen zelen koncept na mejah med državami Zahodnega Balkana in med državami Zahodnega Balkana ter državami Evropske unije, utrjevanje bankin na Savi, to je Savska komisija, in vojaška mobilnost. Glede krožnega gospodarstva, ena od prioritetnih področij Zelene agende Evropske unije se bo v času slovenskega predsedovanja fokusirala na dve prioriteti. Prva je ustanovitev huba oziroma središča za krožno gospodarstvo jugovzhodne Evrope s sedežem v Sloveniji in priprava akcijskega načrta za pospešeno implementacijo principov krožnega gospodarstva v državah Zahodnega Balkana. Zelena agenda bo odlična podlaga za krepitev nadaljnjega sodelovanja tudi na področju spodbujanja razvoja trajnostnega turizma v regiji in prenosa dobrih praks Evropske Evropske unije na področju trajnostnega turizma v regiji se udejanja že sedaj preko projektov makroregionalnih strategij EU, ki vključujejo države Zahodnega Balkana, to je podonavske in jadransko-jonske makroregije. Naj pa omenim tudi to, da smo preko Ministrstva za okolje in prostor že s sredstvi podnebnega sklada pripomogli k izvedbi projekta javne razsvetljave v Srbiji, v Žabljaku v Črni gori in da na tem konkretnem področju dobro sodelujemo. Glede vašega konkretnega vprašanja v smislu izvoza odpadkov in podobnega pa moram jasno podčrtati, da si je Slovenija v mojem mandatu zadala, da bo, kar se odpadkov tiče, samozadostna, kar pomeni, da tega ne bomo ne uvažali ne izvažali. Zato smo tudi v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki nastaja, predlagali ustrezne konkretne projekte, da bomo učinkoviteje ravnali z odpadki v Republiki Sloveniji. To pa zelo v grobem pomeni, da bo čim manj odpadkov; in če bodo ti odpadki, da bodo ponovno uporabljivi oziroma reciklabilni.

Jaz sem vas predvsem spraševal: Kje je razlog, da prihaja do tako povečanega izvoza odpadkov? Ko pa ste omenili, da v prihodnje odpadkov ne bomo več izvažali oziroma bomo postali samozadostni, me zanima, če mi lahko v nadaljevanju odgovorite: Kdaj pričakujete, da se bo to zgodilo, vsaj okvirno? Vem, da je včasih to zelo nehvaležno in težko napovedati, ker je tudi ravnanje odvisno od nas samih, se pravi od celotne družbe, ne samo od ministrstva. Bi pa rad na hitro izpostavil še eno stvar. Februarja letos je bila predstavljena nova trgovinska strategija, ki se delno navezuje tudi na odgovore, ki ste mi jih posredovali. In ta načrtuje visoko spoštovanje okoljskih in socialnih standardov tako znotraj Evropske unije, kar bo verjetno pomenilo tudi spoštovanje teh standardov pri poslovanju z državami izven, se pravi s tretjimi državami. Že gospod minister Počivalšek je to izpostavil kot eno

to absolutno podpiram, kakor podpiram tudi prehod na krožno gospodarstvo. Predvidevam tudi, da ima Slovenija v okviru vrha EU v načrtu izpostaviti več različnih tem, vezanih na spoštovanje okoljskih standardov. Če mi lahko mogoče poveste: Katere so prioritetne? Vsekakor pa pričakujem odgovor na tisto prvo vprašanje, za kar se vam seveda tudi lepo zahvaljujem. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. **MAG. ANDREJ VIZJAK:** Hvala lepa za to vprašanje in tudi priložnost, da pojasnim. Ravno v zadnjih dneh smo sfinalizirali konkreten predlog za črpanje sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost oziroma po angleško RRF. Gre za relativno ambiciozen načrt celotne reforme na področju upravljanja z odpadki. Cilj te reforme je tako na normativnem to se pravi na področju predpisov, kakor tudi z implementacijo določenih investicij zagotoviti, da se bo bolj odgovorno ravnalo z odpadki v Republiki Sloveniji, to pa pomeni – z različnimi ukrepi zmanjševalo sploh nastajanje odpadkov, potem v drugi meri, kako iz odpadkov narediti zopet nekaj koristnega, to se pravi proizvode. To že obstaja. Že z novelo Zakona o varstvu okolja z uredbami smo omogočili uporabo tako imenovanih slovenskih tehničnih standardov in na podlagi pridobljenih okoljevarstvenih dovoljenj predelavo odpadkov v proizvode. To je ključen ukrep tudi za krožno gospodarstvo, torej kako iz odpadkov dobiti proizvode, ki se uporabljajo zlasti v gradbeništvu. V nadaljevanju te obrnjene piramide je seveda recikliranje, to se pravi, kako čim več produktov spraviti na trg v oblikah, kjer bodisi ni odpadka bodisi je ponovno uporabljiv, ali pa če je namenjen recikliranju. In v končni fazi pride odlaganje oziroma termična obdelava v visoko učinkovitih kogeneracijah, ki bodo zamenjale sedanje ogljične soproizvodnje toplote in električne energije. V ta namen smo že sprožili vrsto postopkov in je bila v javni obravnavi tudi že uredba o podelitvi koncesij za termično obdelavo odpadkov.

samozadostni. Kar se pa tiče še dela odpadkov, zlasti komunalnega blata iz čistilnih naprav, kjer smo tudi povsem odvisni, se načrtuje dodatne investicije v sušilnice le-tega, kar je pravzaprav business case in to delajo izvajalci gospodarskih javnih služb sami. Hkrati pa načrtujemo tudi vzpostavitev nekaj monosežigalnic tega tega suhega komunalnega blata, seveda v skladu z najsodobnejšimi tehnologijami, ki preprečujejo kakršenkoli negativni vpliv na okolje. Hvala lepa. Nadaljujemo. Gospod Jože Lenart bo postavil vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo gospodu Zdravku Počivalšku. Izvolite, gospod poslanec.

napovedih napovedal gospodarsko rast za leto 2021 kar 4,3 % oziroma BDP v višini kar 48 milijard in pol. To pa je celo nekoliko več, kot pa je bilo doseženo v letu 2019. Verjetno je za tako optimistične napovedi Umar zajemal kar zadolževanje države, ki se nanaša na potrošnjo, čeprav v veliki meri pristaja v depozitih bank. Na drugi strani je napoved stopnje brezposelnosti višja kot pa leta 2020,

Smo namreč že v drugi polovici marca in nič ne kaže na okrevanje gospodarstva. Še vedno veljajo ukrepi covida-19, še vedno velja policijska ura, številne dejavnosti so še vedno zaprte.

in poleg tega vemo, da je na to vezano še veliko drugih storitvenih dejavnosti, ki bodo prav tako zmanjšale svoje poslovanje. Adient je sicer že prej napovedal, da bo proizvodnjo v Slovenj Gradcu zaključil leta 2025, vendar je ta epidemija vse skupaj pospešila. Letos se začenja zapiranje do začetka naslednjega leta. Spoštovani minister, Slovenija je velikem deležu gospodarstva vezana v dobaviteljskih verigah na multinacionalke in v veliki meri na avtomobilsko industrijo. Vse kaže na to, da se bo trend zapiranja obratov nadaljeval, saj se prodaja avtomobilov bistveno zmanjšuje, ljudje zaradi ukrepov gibanja manj potujejo. V Slovenj Gradcu je še eno močno podjetje vezano na avtomobilsko industrijo, lahko se zgodi še najhujše. Približno 400 Korošcev pa dela tudi čez mejo v Mahleju in tudi tam so že signali, da se bo zmanjševalo. signali, da se bo zmanjševalo. Verjetno ste pričakovali, da bo v času po epidemiji prihajalo do krčenja in tudi v LMŠ smo vas na to opozarjali. ukrepali? Kakšni so vaši ukrepi, da bi to preprečili? Kakšna je potem vaša strategija okrevanja, ki bo preprečila socialne stiske zaposlenih, ki izgubljajo delo ob zapiranju velikih proizvodnih obratov in storitvenih dejavnosti, vezanih na ta podjetja? Kaj boste jutri povedali na obisku na Koroškem? Slišimo, da imate pripravljene rešitve, kar ste danes tudi kolegu Predniku že napovedali. Prosim, če lahko še enkrat mogoče širše odgovorite. Hvala.

Izbruh pandemije covida-19 v letu 2020 je izrazito vplival na svetovno gospodarsko aktivnost, slovensko gospodarstvo ni bilo izvzeto. Spopad z epidemijo je bil v zadnjem letu glavni fokus ministrstva in vlade v celoti. Vlada je v okviru osmih protikoronskih paketov, ki so bili sprejeti, pripravila številne ukrepe z namenom kar najbolj ublažiti posledice epidemije za gospodarstvo ter zagotoviti likvidnost gospodarstva in ohraniti delovna mesta. To so ključni cilji, ki smo se jih lotili. Tudi številke, ki jih danes lahko spremljate, dokazujejo, da smo bili na tem področju uspešni. Gospodarski kazalci slovenskega gospodarstva so vseeno nad pričakovanji in napovedmi. Upad BDP v letu 2020 je manjši od pričakovanega. je bil manjši kot v drugem četrtletju in tudi nekoliko manjši, kot smo pričakovali v zimski napovedi Umarja. V celem letu je BDP upadel za 5,5 %, kar je prav tako manj od pričakovanj zimskih napovedi. Pred enim letom – v času izbruha epidemije – je bil napovedan padec BDP za okoli 7 %, kar je bilo enako povprečni napovedi padca BDP v Evropski uniji. Prav tako pa je bilo napovedanih 120 tisoč brezposelnih. Dejanski padec BDP in tudi brezposelnost v Slovenij je danes pod povprečjem Evropske unije. Padec BDP je bil za več kot 20 % nižji od napovedanega. Prav tako imamo za približno 25 % manj brezposelnih, kot je izhajalo izhajalo iz napovedi. Trenutna številka je manj kot 90 tisoč in ne napovedanih 120 tisoč, vendar nam brez ustreznih protikoronskih ukrepov to ne bi uspelo. To nam priznava tudi v petek objavljeno poročilo kjer ugotavljajo, da smo s svojimi ukrepi pravočasno naslovili težave. V ukrepe za ohranjanje delovnih mest je bilo decembra 2020 vključenih več kot 71 tisoč zaposlenih oziroma 8,9 % vseh zaposlenih. Temeljni dohodek je decembra prejelo več kot 33 tisoč samozaposlenih oziroma okoli tretjina vseh, medtem ko je lani spomladi ta delež znašal okoli 45 %. Kako naprej? Cilj je, da se gospodarstvo dodatno spodbudi s sredstvi programa za okrevanje in odpornost, na prvem mestu. To je tudi ena ključnih prioritet, ki jih navajajo strokovnjaki v poročilu Ostale prioritete, ki jih predlagajo, so še ohraniti močno podporno naravnano fiskalno politiko, še naprej bomo budno spremljali podjetja in finančne ustanove ter njihovo izpostavljenost, kar smo doslej odlično počeli, omogočiti moramo učinkovito preusmerjanje človeških virov med sektorji gospodarstva ter pospešiti digitalno transformacijo in naložbe v zelene tehnologije za dvig produktivnosti in izboljšanje konkurenčnosti. Kljub vsemu se zavedamo, da se podjetja soočajo z izrednimi razmerami in da na podjetja vplivajo tudi nekateri drugi faktorji, na katere država s svojimi ukrepi nima vpliva. Naj zaključim v tem prvem delu. Mi smo z ukrepi, ki smo jih v osmih protikoronskih paketih sprejeli, naredili to, da smo jedro slovenskega gospodarstva ohranili. Pomembna je bila odločitev v prvem valu, da nismo zapirali industrijske proizvodnje, kot so to počele nekatere države, posebej izpostavljam Italijane na zahodu. Gospodarstvo se nam je oddolžilo s tem, da v gospodarstvu ni bilo niti ene prave ali pa resne okužbe na tem področju. Najbolj prizadeti del slovenskega gospodarstva je storitveni sektor, znotraj storitvenega sektorja sektorja turizem. Mi smo vse te dejavnosti naslovili s skupnimi, splošnimi ukrepi, od katerih bi najbolj izpostavil inštrument čakanja na delo, potem delno pokritje fiksnih stroškov. Seveda pa moramo za panoge, ki so najbolj prizadete, pripraviti še dodatne ukrepe, če hočemo, da se bodo zadeve ponovno zagnale. Tukaj pa lahko zdaj govorimo še o ukrepih, ki jih moramo izvesti, za posamezne težave, ne bi rekel multinacionalk, mednarodnih podjetij, ki so se zaradi raznoraznih razlogov odločila, da napovejo zapiranje proizvodnje. Ta napoved še ni realizirana. LMŠ):** Hvala. Moje vprašanje je bilo bolj vezano na to optimistično napoved za letošnje leto, ki se nam zdi neuresničljiva. Zakaj? Slovensko gospodarstvo je vse preveč vezano na dobaviteljske komponente za multinacionalke zelo ranljivo v kriznih obdobjih, katero nas je tudi sedaj doletelo. Multinacionalke izjavljajo, da se umikajo iz Slovenije, ker postajamo predragi. Predragi. Kaj moramo ostati reveži, da bomo zanimivi za multinacionalke iz bogatih držav?! To je tisti ključ, ki ga iščemo. Ali ni naš cilj rast BDP na prebivalca, da v naslednjih letih v razvoju dohitimo vsaj povprečje držav Evropske unije in zmanjšamo zaostanek za bolj razvitimi? Kje je ta vaša strategija z višjo dodano vrednostjo, ki nas bo peljala k temu cilju? Kje je strategija, da se postavimo na svoje noge? V osmih paketih smo veliko delili enkratne pomoči, manj pa gospodarstvu. Skoraj eno leto bo od mojih vprašanj, zakaj v osmih letih akcijskega načrta gozdno-lesnih verig nismo bili uspešni v ponovnem zagonu lesnopredelovalne dejavnosti, da bi lesno surovino, ki je slovensko naravno bogastvo, predelali doma, da bi vrnili vsaj polovico od 20 tisoč izgubljenih delovnih mest. Zakaj nismo uspeli postaviti vsaj enega lesnega centra od štirih načrtovanih, kjer bi lahko potekal razvoj in vlaganje v lesnopredelovalno dejavnost? Morali bi ga tudi na Koroškem. Posekamo dve tretjini dovoljenega etata gozdov, in še to v velikih količinah, potem pa prodamo čez mejo. mejo. Imela sva seveda dogovor, da bo lesnopredelovalna dejavnost v kratkem bolj optimistična rešitev; in upam, da je že na vaši mizi. Morda si predstavljam preveč preprosto – da na vladi sprejmete odlok, zakon, direktivo, naj se v Sloveniji 20, 30 % gradi v lesu, da se gradi trajno, zeleno, kar nam narekujejo zaveze skupne strategije. In še enkrat, spoštovani minister, uspešne rešitve jutri z vodstvom Adienta in županom v Slovenj Gradcu. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. **ZDRAVKO POČIVALŠEK:** Hvala še za to dopolnjeno vprašanje. Najprej, multinacionalke ne zapuščajo slovenskega prostora, imajo pa težave tako multinacionalke kot slovensko gospodarstvo s predrago delovno silo v višjih plačnih razredih. In tukaj je dejstvo, da si že leta prizadevamo, da tudi na tem področju postanemo bolj konkurenčni. Gre za to, da imamo konkurenčne pogoje pri nižjih plačah, tukaj ne vidim možnosti razvoja Slovenije. Mislim pa, da je treba nasloviti vprašanje bolj degresivnega obdavčevanja višjih plač – ali z načinom obdavčevanja ali pa skozi kapico, ki je predmet tega novega zakona. Tukaj gre za ključno vprašanje, da preidemo iz komercializacije mišic v komercializacijo možganov. In multinacionalke ta delovna mesta selijo iz Slovenije in tukaj je treba opraviti poglobljeno razpravo. Vem, da bo dosti dosti diskusije na to temo, ampak mimo tega, da o tem diskutiramo in sprejmemo odločitev, ki nam bo omogočila biti konkurenčen na tem področju, ne moremo. ne moremo. Zakaj sem optimist? Optimist sem zato, ker je jedro slovenske industrijske proizvodnje, tudi če je dobaviteljska, dobro prestalo to krizo, ker naročila ne upadajo, ker smo kot ekonomija na nek način skozi ta naš podjetniški sektor izvedli prilagoditvene ukrepe; in zaradi našega obsega smo hitreje reagirali. Za okrevanje in ponoven zagon gospodarstva pa skozi to postcovid krizo lahko povem, da na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v letošnjem letu namenjamo za 659 milijonov 42 raznoraznih razpisov z različnih področij. Verjamem, da bodo v največji meri naslovili prave probleme in gospodarstvu omogočili, da se bo ponovno zagnalo v vsej svoji moči. Tukaj govorim, da je treba tudi storitveni sektor zagnati, če hočemo doseči ustrezno rast bruto družbenega produkta. Še en problem naslavljamo, problem zagotavljanja likvidnosti. In za industrijsko proizvodnjo podatki dobri, nad pričakovanji. Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila namreč januarja 2021 medletno višja za 1,3 %, glede na december pa za 1,6 % več. To je več kot v območju evra, ker je bila rast le 0,1 %. Krepila se je predvsem proizvodnja v visoko tehnološko zahtevnih dejavnostih in v srednje nizko tehnološko zahtevnih dejavnostih. V obeh primerih je bila rast nad 5 %. Glede na navedeno verjamem, da ostajamo konkurenčno poslovno okolje. Hvala lepa. Lahko nadaljujemo?